tem smo končali s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Kot prvi ima besedo predlagatelj. Izvolite, mag. Dejan Kaloh. Spoštovana podpredsednica, hvala lepa. Takoj uvodoma bi rad razblinil nekatere dvome, dokler stvar ne razvodeni v stran poteh razumevanja tega zakona. sem bil, sem se prej prav malo nasmejal, ker gospod Zrim je bil kar v takem verbalnem zaletu. Seveda, nekajkrat se tudi potem ob tem zaletel v zid neposlušanja. Gospa Breda Božnik iz Ministrstva za zdravje je sama povedala, da v Avstraliji so tak zakon že sprejeli. Zakon o testiranju na prepovedane droge, seveda ki se opravlja potem po naključni izbiri teh funkcionarjev. Tudi v sosednji Hrvaški so recimo leta 2009 pred lokalnimi volitvami, so prostovoljno šli kandidati istrske demokratičnega izbora na testiranje in pa tudi v sosednji Italiji, poglejte, tudi Italijanski poslanci so za to, da se preverijo njihove psihofizične sposobnosti, tako je poslanec Giovanardi organiziral testiranje za kolege poslance, so se v veliki večini vsi odzvali. In ko je potem ta isti poslanec bil sekretar na Vladi, verjeli ali ne, je organiziral še eno prosto testiranje na vzorcu las in urina za predstavnike Vlade. Se pravi, naši kolegi funkcionarji iz zameja očitno s tem nimajo problemov. Zdaj, tukaj je bilo nekaj rečeno, dosti se je govorilo nekajkrat, da poslanci govorimo, v praksi pa zato nič ne storimo. Poglejte, jaz vam bi zdaj želel pokazati poročilo toksiloške preiskave. Jaz sem včeraj, kot odgovoren poslanec, ki je vedno tudi udejanjam svoje besede v praksi, sem šel na inštitut za sodno medicino, brez problema. Tam sem bil testiran na deset teh markerjev. Se pravi, kaj na inštitutu za sodni medicino preverijo, v kontekstu prepovedanih drog. Poslušajte pozorno. Amfetamini, benzodiazepini, opiati, metadoni in metaboliti, THC in metaboliti, kokain in metaboliti, barbiturati, metamfetamini, PCP in TCA. Poslanec Dejan Kaloh, desetkrat negativen, kar je seveda jasno. Verjamem, da bi tudi večina vas bila negativna. Pa vendarle dajte kaj udejanjiti. Namesto besed dajte, sprehodite se do Inštituta za sodno medicino, kolegice iz Svobode vas je v bistvu pozvala, je rekla, nobeden vam ne preprečuje, torej idite v naslednjih dnevih in posnemajte ta vzgled. Zdaj, mnenje vlade, ki ga predstavlja gospa Božnik je v tem smislu, da predlog pretirano posega v zasebnost, da ne rešuje celovite problematike vseh psihoaktivnih snovi in tako dalje. Zdaj, jaz mislim, da ti aktualni preiskave, ki ga opravlja Inštitut za sodno medicino že vrsto let v kleti svoje ustanove, ja teh 10 markerjev vam ni dovolj, ja na kaj bi pa še lahko potem bili določeni funkcionarji, da rečem v svoji konzumaciji, poleg teh še pripravljeni jemati, če ni vladi teh deset dovolj. Zdaj, kar se tiče naših kolegov, ki so v prejšnjih mandatih že glasovali za ta zakon. Zdaj, kolegica je prej govorila leta 2017. Res je, je bila zadnja obravnava. Zdaj vaša kolegica iz Svobode, Mirjan Bon Klanjšek, aktualna poslanka Svobode je takrat glasovala za predmetni zakon. Se pravi tudi kolegi iz Svobode, jaz mislim, da ne bi smelo biti nobene težave, da tudi vi podprete te zakon, kajti vaši aktualni kolegi so to že v prihodnosti naredili. Se pravi in kot rečeno iz zgledov iz tujine jaz mislim, da nobenemu izmed nas ne bi smelo biti težko takega zakona potrditi. Zdaj, glede dilem jaz ocenjujem, da ena med njimi je lažna dilema, se pravi zasebnost vizavi javnost, se pravi na nek način gre zdaj za neko sovpadanje javnega pa zasebnega, ampak glejte, mi smo funkcionarji v tem Državnem zboru, sprejemamo odločitve, ki se dotikajo vseh naših državljanov, tudi na vladi je tako. Se pravi, zdaj, če je koga izmed teh funkcionarjev strah iti na takšen test ima očitno nekje težave. Zdaj, dovolite, zdaj v tem uvodnem izvajanju, da če imate kakšne predloge kako drugače, dajte amandmirate, dajte podpreti. Danes je imel poslanec Hoivik ravno tiskovno na to temo, dajte podpreti naše dobre zakonodajne rešitve. In zdaj, če za vas ta predlog ni dober, dajte potem kaj predlagati, ne pa samo idite se testirati. Jaz sem včeraj, to, še enkrat vam pokažem, storil z velikim veseljem, dajte še to žezlo predajam naprej, pa da vidimo koliko vas je dejansko v hlačah. Hvala.

Spoštovane kolegice in kolegi. V Novi Sloveniji, kot je bilo že predstavljeno, predlog podpiramo in tudi ne vidim razloga, da ga ne bi podprli, če bi bili v koaliciji. Tako, da sprašujem vas, ker ne vidim kaj je razlika koalicija, opozicija, boste vi, ko boste v opoziciji ta predlog zakona sami vložili, ker imam občutek na vodi, čutim da ta zakon ne bo dobil večine. kot ste verjetno vsi videli, ko ste šli čez tisto proceduro preverjanja za dostop do tajnih podatkov, tam piše, da je eden od glavnih rizikov, varnostnih rizikov odvisnost. In bi me zelo zanimalo kakšna bi bilo mnenje vladne zakonodajne službe, če bi dobili naročeno, da je to treba podpreti. Ker tukaj je tako malo pravne prakse, nismo slišali, je pravna praksa in če je volja smo lahko tudi prvi ali drugi za Avstralijo. Druga stvar da posega v človekove pravice. Glejte, mi kot poslanci smo odgovorni ljudje in vodimo eno veliko ladjo, na kateri sedi dva milijona ljudi,

Zdaj če je predlog pomanjkljiv, ga je zelo enostavno dopolniti. In to, recimo psihoaktivne snovi, da ne rešuje celovite problematike vseh psihoaktivnih snovi, veste, kako je s športniki, tudi stalno kemiki proizvajajo še kakšne substance, ki se jih še ne odkrije, ampak dajmo podpreti predlog našega poslanskega kolega, ki se je testiral na 10 tistih stvari, ki so pač možne. In tukaj bi dali en pozitiven signal vsem našim državljankam in državljanom. Zavedamo se, vsaj v Novi Sloveniji, da je zloraba drog in prisotnost drog velik problem v Sloveniji. Seveda predvsem za mlade, mlajše, z starejše je že tako vseeno, če so čuknjeni, pač so čuknjeni. Je pa tako, da dejansko, dejansko, ko daste predlog enega od bivših ministrov, ki je vinjen vozil, verjetno ste se vi zelo zgražali. Zakaj pa ne? Ampak tako pač je. To ni bil poseg v njegovo zasebnost. Če bi nekdo bil drogiran in bi govoril, bom tako začel, v bistvu so nekateri postopki in nekatere reakcije tukaj prisotnih, naj mi bo opravičeno, tudi nekako čudne in ljudem dajejo vtis, da so pod kakšnim vplivom. To je tako. Tako, da skratka še enkrat, mi bomo ta zakon podprli in predlagam, da če ga vi ne boste, da ga boste takrat, ko boste v opoziciji. Hvala.

Na 83. strani piše, da z različnimi javnimi razpisi bomo podprli osveščanje glede škodljivosti tveganega vedenja; izpostavljali bomo zlasti vedenje z večjim negativnim učinkom na javno zdravstvo, na primer uporabo tobačnih izdelkov, prekomerno uživanje alkoholnih pijač ter uživanje prepovedanih drog. In zopet se je izkazalo, da smo res v Slovenski demokratski stranki konstruktivna opozicija, vam pomagamo s tem predlogom zakona. In ne moremo se znebiti občutka, da ko neka visoka oseba v tem parlamentu ob dnevu državnosti gre mimo slovenske garde, vojske, ki je tam zato, da se jo preveri, kako ravna, kako je postrojena, da se obnaša kot da je in maha in se tam posmehuje. In že iz tega razloga se mi zdi, da je 2. člen zelo dobro definiran, ki ga predlagamo, torej funkcionarji po tem zakonu so poslanci Državnega zbora, predsednik republike, predsednik vlade, ministri in državni sekretarji. Ne glede na vse, prej je kolegica omenila, zakaj ga ne razširimo še na državne svetnike, se opravičujem, občinske svetnike, na župane. Lahko. Podprite naš predlog, je prvo branje in se bomo potem na odboru pogovarjali ali vključimo tudi nižje funkcionarje kot so na primer župani in in občinski svetniki. Naj pa omenim, ker je bilo prej omenjen naš podmladek že s strani, se mi zdi, kolega Kordiša in kolegice iz Svobode. Glejte, Slovenska demokratska mladina je podmladek stranke. Ni ne v izvršilni ne v zakonodajni ne v sodni veji oblasti. in zdi se mi, da absolutno tudi za njih veljajo zakoni, zakon o uporabi prepovednih drog, absolutno notri so določeni prekrški oziroma globe in se mi zdi, da moramo vsi enako ravnati kot vsi državljani Republike Slovenije. Tako, da s tem, bom rekel, kot tudi podpredsednik podmladka zagotavljam, da tudi jaz, če bi izvedel, da nekdo v našem podmladku uporablja oziroma preprodaja prepovedane droge, bi isti dan jaz prosil za njegovo razrešitev s funkcije, kakršnokoli ima v podmladku. Zdaj pa ne vem, kako bi to veljalo za druge podmladke iz leve sredine. Kar se pa tiče še, ko ste prej omenjali, zakaj nismo tega zakona vložili v času prejšnje vlade, torej ko smo imeli večino. Kot sami veste, je bila tisto manjšinska koalicija, imeli smo podpisan sporazum s Slovensko nacionalno stranko, s poslancema narodnih manjšin. Se pa vprašam, morda pa bi gospa Janja Sluga, ki je bila takrat potem že v opoziciji, glasovala za.

ker tudi sem prebral, da bi izvajanje predloga zakona pomenilo povečanje javnofinančnih obveznosti. Poglejte, predsednik vlade in ministri, državni sekretarji skrbijo za proračun, vreden približno 12 milijard evrov, in se mi zdi, da morajo biti odgovorni, saj je to davkoplačevalski denar, in prav s tem predlogom zakona to odgovornost dajemo njim. Pokažemo jim, da so lahko odgovorni s tem, da se testirajo, da dokažejo, da ravnajo po pameti, da na njih ne vplivajo kakšne aktivne snovi. Sam sem na primer kemik, in ko je kolega Kaloh našteval tiste snovi, bom rekel, vse strukture, kemijske, teh, mislim, kar vse strukture prepoznam, bi jih znal prepoznati v učbeniku, in to res vplivajo na sodno razsojo oziroma na razsojo vsakega posameznika. Tako da jaz menim in zdi se mi, da se lahko tukaj strinjamo, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, za odbor, in če ste zavezani k temu, da se ti visoki funkcionarji, kot so predsednik države, predsednik vlade, mi vsi poslanci in poslanke, torej vseh 90,

da bodo oni lahko se pravi te droge jemali in se jim ne bo v resnici nič zgodilo, če jih seveda policija ne bo prijela ali kakorkoli drugače. Tako da jaz mislim, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Sam ga bom zagotovo podprl. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnica vlade in predstavnik predlagatelja. Besedo predajam predstavnici vlade Bredi Božnik, državni sekretarki na Ministrstvu za zdravje. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Z vsem spoštovanjem do predloga vašega zakona. Jaz bi želela samo postaviti vprašanje, ali mi v bistvu vsi vemo, o čem govorimo, kajti pojem droga je zelo širok pojem. Gre za to, da imamo v mednarodni klasifikaciji bolezni mnogo psihoaktivnih snovi, ki se ne uvrščajo med droge, pa ravno tako povzročajo

Zdaj, jaz še enkrat apeliram na spoštovane kolege iz koalicije / znak za konec razprave/, da podprejo naš predlog. Zdaj, od naših odločitev tukaj v državnem zboru kot tudi na vladi so odvisni naši sodržavljani. Že zaradi njih. Zdaj, ko sem prej govoril, kdo je vse podprl 2017 naš predlog, ne samo Mirjam Bon Klanjšček, tudi Alenka Bratušek, aktualna državna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo je naš predlog podprla. Se pravi, zdaj gospa Bratušek sedi v vladnih sobanah oziroma na ministrstvu in se je že takrat strinjala s tem, tako da je bilo kar nekaj teh poslancev, razen seveda poslancev iz Slovenske demokratske stranke, ki so ta zakon podpirali že takrat. Zdaj, celo dovolite mi za zaključek, Jernej Pavlič, generalni sekretar SAB-a, je takrat na Twitterju, bilo je decembra 2020, bil bil je neki verbalni spopad, mislim, da ravno gospoda Kordiša, ki je nekaj govoril, da SD paktira s fašistoidno vlado Janeza Janše in Takrat je gospod Pavlič dejal: po današnjem izpadu mislim, da je čas, da se v DZ uvede redno testiranje uživanja drog. To ni več normalno. Glejte, pa to ni rekel kar nekdo, to je rekel generalni sekretar stranke. Tako da, še enkrat, spoštovana, spoštovana gospa Božnik, zdaj, jaz vem, saj pravim, kot sem že prej rekel, tukaj ta sovpad zasebnosti, javnega zasebnega, se do neke mere strinjam, ampak vendarle nam, zakonodajalcem, bi moralo biti še kako v interesu razkritje podatkov na prisotnost **71. TRAK (VI) 15.05** (Nadaljevanje) drog. Če nimam jaz, ko sem prej pokazal, s tem težav, zakaj bi jih kdorkoli drug imel. Tega res ne razumem. Ste, predvidevam, vsi med nami smo odgovorni, resni, zrele osebnosti. Poglejte, če so lahko v Avstraliji sprejeli tak zakon, pa tudi če bi bili mi prvi, ja pa kaj sedaj, bi dali pač svetu zgled drugim. V čem je tukaj težava? Zato še enkrat, dajte, pogovori se v vaši poslanski skupini. V končni fazi, danes sem tudi citiral novinarja

dajte vi to storiti tudi v tem letu. Pa verjemite mi, da boste poželi odobravanje splošne javnosti. Hvala, spoštovana podpredsednica.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 Vidim, da ja interes. Če želite razpravljati tudi predstavnik predlagatelja mag. Dejan Kaloh ter predstavnica Vlade prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja in sicer najprej predstavnik vlade in nato predstavnik predlagatelja. Prosim za prijavo, začenjam s prijavo.

Prijavljenih je šest razpravljavk in razpravljavcev. Vsakdo ima na voljo 5 minut. Predajam besedo mag. Urški Klakočar Zupančič. Izvolite. Zelo kratka bom. Spoštovani kolega iz Poslanske skupine SDS. Z veseljem, največjim grem na test za droge kadarkoli. tisto poplesavanje, ki ste ga vi omenili, da je bilo poplesavanje, dajte si še enkrat pogledati dobro posnetek. Poglejte si reakcije ljudi. Res me zanima kako bi vi ravnali v takem primeru.

Hvala lepa. Jaz se bom samo odzval, ker sem bi, izzvan s strani gospe Klakočar Zupančič. Spoštovana predsednica državnega zbora, šli ste mimo Slovenske vojske, ki jo spoštujemo, predvsem v letu 2022 vemo kakšne so razmere v naši soseščini, v Ukrajini, ko še posebej moramo naše vojake in vojakinje spoštovati, jim dati vso podporo pri izvajanju svojih nalog. Tako da to, da so vam pa ljudje dali aplavz še ne pomeni, da lahko v živo, ta posnetek so videli tudi v tujini, so se spraševali visoki predstavniki drugih držav, kako je to mogoče, da zakonodajno vejo oblasti vodi oseba, ki degradira Slovensko vojsko samo zato, da se pokaže takrat ko ima pač minuto slave. Toliko samo za odgovor. Bi se pa sedaj vrnil na temo. Državna sekretarka je omenila, da seveda droge, splošen pojem, tudi zdravila so v resnici droge. Ampak v 4. členu našega zakona piše: Prepovedne droge po tem zakonu so rastline ali substance naravnega ali sintetičnega izvora, ki imajo psihotropne učinke ter lahko vplivajo na telesno ali duševno zdravje ali ogrožajo primerno socialno stanje ljudi in so opredeljene v zakonu, ki ureja proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami. Kot ste pa sami omenili, tam so tri skupine naštete in točno na te droge v teh treh skupinah se naslavlja ta predlog zakona. Tako da zakon je zelo ekspliciten, zelo podroben, tako da tukaj mi ne vidimo problema. Kot sem pa dejal, in tudi

Jaz sem v Državnem zboru zato, da bomo sprejemali zakonodajo, ki bo smiselna in dobra za ljudi in da predstavljamo državljane in ta zakon pač je eden izmed primerov, kjer to ni cilj. Tukaj je ena stvar, ki jo kot pravnica vidim izjemno jasno in ne morem iti mimo in sploh vsebinsko razpravljati o predlogih in sicer ta, da ni niti ene države na svetu, ki ima tako ureditev. Ali mi v Sloveniji pa pa edini na svetu pravilno tehtamo, kje je tista meja poseganja v zasebnost. Ali mi edini na svetu, vsi drugi narobe, ampak mi pa očitno če bi sprejeli ta zakon, mi pa vemo kje je ta meja. Tako, da jaz ne bi bila tako samozavestna. Očitno ste sklepali, da predloga zakona ne bomo prebrali, pa smo ga. Moram reči, da je kar nespoštljivo do kolegov poslancev, ampak konec koncev do volivcev, da se vloži taka obrazložitev mednarodnih primerov, kjer enostavno se sploh ne navaja tistih zakonov, ki bi vsebinsko urejali enako stvar. Torej ni nobenega predloga. Potem so se neki primeri tukaj govorili, ampak glejte, če želite navesti primere imate zato poseben del v predlogu zakona, če tam niso navedeni očitno jih niste našli, navajate pa Avstralijo in je bilo nekaj rečeno na to temo, kjer pa prišlo do očitnega narobnega prevoda / nerazumljivo/ bill v angleščini pomeni predlog zakona. In ne zakon. In to je narobe. Če gremo pogledati na internet vidimo, da ta zakon ni bil sprejet. To je predlog zakona. Torej niti ena država na svetu nima take ureditve. Zame je to dovolj, da se iskreno zelo, zelo zamislimo o predlogu zakona. Kot pa je bilo rečeno in izraženo od mnogih poslancev, da se želijo testirati, da želijo pokazati, da imajo negativne rezultate. Prosim, kar veselo. Eden je že začel. Vsak ima to možnost. Ravno to je lepota demokracije in svobode, ki jo imamo. Pojdite se testirati, objavite rezultate, če želite, če pa ne želite, vas pa v to ne more noben prisiliti. Tako, da dokler ne bo vsaj ene prakse,

hvala. Pa vam je še ta argument šel po zlu. Grozno. Zdaj, res jaz ne morem ta raven sprenevedanja, kjer poslanke in poslanci oziroma mislim, da so bili bolj poslanci danes stranke afera »snegec«, državni sekretar napihu, bivši minister napihu, da potem poslanci takšne stranke, neke take organizacije ostalim pridigajo o tem, da zlorabljajo ne vem droge, alkohol, karkoli. Zdaj, kar je pri teh aferah, ki so jih prej moji kolegi in kolegice omenjali afere »snegec«, Vizjak, Breznik, kar je fascinantno, da v resnici vsi ljudje, ki so na teh posnetkih, ki so se zapletli v te afere ali so še zmeraj vidni člani stranke, poslanci, do nedavnega ministra ali pa jim rihtate državne posle. Afera »snegec«, tisti fant ki je tam šnoril kokain, ste mu zrihtali lani posel s hitrimi testi ali predlani. Mislim od kje vam obraz potem nam, novim poslankam in poslancem govoriti o tem, da da se je oziroma celo insinuirati, da se kdo od nas drogira. Pa od kje vam obraz. Od kje vam obraz. Medtem, ko imate vidne člane stranke praktično vsako leto enega najdejo vinjenega, praktično, pa to je samo državna raven, mislim tudi na lokalni ravni smo imeli teh primerov tudi ene par, pa jih tukaj moji kolegi hvala bogu niso omenili.

27, ostalih, 63 poslank in poslancev v tem državnem zboru. Pa od kje, kako? Hvala bogu, da vam je še ta pravniški argument kolegica lepo obrazložila. Rad bi samo še omenil, da moj oče je samostojna oseba, tako da prosim, če se v tem parlamentu ne referirate več na njega kot na mojega očeta. Skrajno degutantno, res, tako da, kolega Kaloh, tukaj bi celo opravičilo pričakoval. Predloga zakona seveda ne bom podprl. Pa ne zaradi vseh teh razlogov, ki jih je, je, en je ta vidik, ki ga je dala ministrica, drugi vidik vam je dala zdajle lihkar Lucija, tretji vidik je moralen. Če se pa, povabim pa lahko tudi člane in članice podmladka, se gremo skupaj testirat. Na vseh deset, lahko še kaj na drugega. Jaz s tem nimam nobenih težav.

Spoštovani kolega Dejan. Ste en redkih, ki se je testiral, pozdravljam to, lepo. Tudi sama nimam problema s tem in se lahko grem tudi jaz testirat. Pa vendarle, kot predlagatelji bi se lahko testirali vsi. S tem bi res dokazali, da resno, resno mislite. Govorite, da gre za javni interes in da moramo biti zgled ljudem. Ne vem sicer, kakšen zgled dajejo vaši člani s pozivi na krvavi boj vladi, proti vladi, ali pa s to vožnjo pod vplivom alkohola. Predlagam, da se uvede tudi psihološko testiranje. Tukaj smo tudi lahko zgled ljudem. In še enkrat, zakaj ste čakali? Imeli ste večino, lahko bi to sprovedli, ampak ne, niste. Spet moramo biti mi tisti, ki smo grdi, zato da vi uporabljate populizem in da ste všečni ljudem. Ne, ne boste. Žal ne. Hvala.

ja, da ne bo ostalo še v zraku, kaj iz tega dela, kjer se dejansko navaja besedilo členov. Glejte, prvi člen govori o tem, ta zakon ureja obveznost testiranja za funkcionarke in funkcionarje, v nadaljnjem besedilu funkcionarje, na prisotnost prepovedanih drog. V organizmu organizacije postopek testiranja je objavil poročilo o ugotovitvah testiranja. Da še zdaj razblinimo ta dvom, kaj so prepovedane droge. Mi imamo od novembra 2019 uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog, vsak si jo naj pač po internetu pogleda. In potem ta uredba tudi kot prilogo daje seznam skupin prepovedanih drog. Tako da točno vemo, o čem govorimo, točno vemo, kokain je kokain, ne, saj, zakaj bi se tu zdaj delali malo tak nore. Zdaj, kaj se tiče, ja, spoštovani kolegi iz Svobode. Zdaj, tam je prej kolegica vaša govorila, ja, kako nismo podali več primerov. Enega smo dali, dovolj je, tudi če bi bili prvi, še enkrat poudarjam, bi pač bila Slovenija prva, ki bi uvedla takšna zakon. V čem je problem? V čem je težava? Zdaj, vi, ki pa predlagate zakon o vladi, ki se hočete bohotiti na 20 ministrstev, pa date v isti zakonodajni predlog, najdite države, ne vem, ki imajo po 17 ministrstev. Pa glejte, daj, ne padajte v lastna protislovja. Zato v zaključku resno. Dajte nam prisluhniti, gre za pomemben zakon, pogovorite se, podprite, amandmirajte. Jaz sem zelo vesel, da poleg predsednice še tam nekdo se oglasil, da se bo tudi šel prostovoljno testirat, pozdravljam to, ampak dajte zdaj v prvem branju ta zakon podpreti pa ga dajmo potem skupaj amandmirati, skupaj izboljšati, pa dajmo nekaj vzgled, vzgled našim državljanom. En mesec je točno minil, odkar ste zaprisegli, odkar je zaprisegel vaš predsednik. Dajmo narediti par dobrih, konstruktivnih korakov, jaz upam, da v našo svetlo prihodnost. Hvala. Hvala. S tem zaključujemo splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v petek, 1. julija 2022, v okviru glasovanj.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim mag. Matejem Toninom. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim dr. Matejem T. Vatovcem, zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelju, poslancu Aleksandru Reberšku. Izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Spoštovane poslanke in poslanci. Z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih podpiramo družine, podpiramo osebe s posebnimi potrebami in skrbimo za socialno vključenost otrok. Za nas sta zakon ter družina središče in temelj družbe. Ustvariti želimo družbo, ki je prijazna do družin in v kateri so otroci dobrodošli. Družine zagotavljajo prihodnost naroda in družbe, zato jih je država dolžna podpirati. Država se mora neprenehoma spraševati ali dovolj podpira družine. Mlade želimo spodbujati k ustvarjanju družin. Potrebujejo možnosti, da lahko svojo željo po družini tudi uresničijo. Želimo si podpirati nosečnice in spodbujati veselje do življenja. Želimo zagotavljati razmere, v katerih bodo starši lahko združevali poklicno in družinsko življenje. Prepričani smo, da je delo v družini delo za družbo. Vzgoja otrok in skrb za najbližje si zaslužita družbeno spoštovanje. To mora biti izraženo tudi v pravicah iz socialnih zavarovanj. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih prinaša štiri novosti. Dodaten dopust za očeta, in sicer 75 neprenosljivih dni dopusta za očeta, se pravi dodatnih 45 v primerjavi z sedanjo zakonodajo. 15 dni otroče izrabi do otrokovega 3. meseca starosti, 60 dni pa do otrokovega 8. leta starosti. Število dni, ki jih koristi mati, ostane nespremenjeno. V Novi Sloveniji si želimo, da je zraven otroka čim več tudi oče, se pravi, da sta v vzgojo vključena oba starša. Pravica do krajšega delovnega časa bi lahko po novem koristila oba starša hkrati v skupnem obsegu 20 ur na teden, na primer eden od staršev 15 ur in drugi od staršev 5 ur. Sedaj lahko namreč samo eden izmed staršev dela s krajšim delovnim časom. Otroci so naša prihodnost. Kdor se odloči za otroke in prevzame to odgovornost na svoja pleča, bo največ pripomogel k prihodnosti naše skupnosti, družbe in države. To si zasluži posebno spoštovanje in podporo države. Ukrepi družinske politike morajo biti trajnostno usmerjeni in usklajeni na vseh področjih od davčnega do družinskih prejemkov, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, stanovanjske politike, skrbi za starejše družinske člane. Posebno skrb smo v prejšnji vladi namenjali otrokom s posebnimi potrebami. Dvignili smo nadomestilo za izgubljeni dohodek v času korone, nismo pozabili na njih. V tem zakonu prinašamo večjo fleksibilnost za starše otrok s posebnimi potrebami. Staršem otrok s posebnimi potrebami, ki del leta preživijo v zavodih del pa doma, povečujemo delno plačilo za izgubljeni dohodek. Pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek se je do sedaj lahko uveljavljala samo 10 ur tedensko, če otrok vsaj 90 dni na leto biva doma. Če pa je več doma, mu želimo zagotoviti več denarja, ker so potrebe večje. V Novi Sloveniji torej predlagamo, da če otrok doma biva 180 dni, se mu pravica poveča na 20 ur tedensko, če pa otrok biva doma 270 dni, pa se mu pravica poveča na 30 ur tedensko. Vsi otroci potrebujejo enake možnosti za izobraževanje. Vsak otrok mora imeti možnost, da razvija svoje sposobnosti do največje mere. znanje je velika vrednota, zato mora biti izobraževanje dostopno vsem, ker omogoča napredek, večjo enakopravnost, enake možnosti in boljše življenje. Vzgoja je zelo pomemben del v izobraževalnem procesu, zato ji je treba posvečati posebno pozornost. Izobrazba je več kot le znanje. Izobrazba ne pomeni le učenja, ampak tudi razumevanja. Ne govorimo torej samo o znanju ampak o celotni izobrazbi duha in karakterja. Naloga vzgoje in izobraževanja je, da ljudi naučimo vrednot naše družbe in jih navdušimo za demokracijo. V Novi Sloveniji si želimo, da vsi otroci končajo osnovno šolo in da nadaljujejo šolanje na srednji šoli. Z namenom spodbujanja otrok, da obiskujejo osnovno šolo, uvajamo avtomatizem, da se otroški dodatek namesto v denarju dodeli v naravi (plačilo položnic, obleke, prehrana), če starši ne poskrbijo, da učenec hodi v šolo in tako iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje pouka. Če pa otrok po zaključku osnovne šole ne nadaljuje z izobraževanjem v srednji šoli, se znesek otroškega dodatka zniža za eno tretjino. Otroški dodatek je namenjen preživljanju, vzgoji in izobraževanju in zdaj, če ne hodi v šolo, se za eno tretjino zmanjša, torej, za izobraževanje. Govorimo o skrajnem ukrepu, ki pa ne velja za učence s posebnimi potrebami. Želimo, da se otroci izobrazijo, saj si potem lažje poiščejo delo in se postavijo na svoje noge. Kot predlagatelj verjamem, da s temi spremembami krepimo družine in starše spodbujamo, da otrokom omogočijo osnovno izobrazbo, zato vas spoštovani / znak za konec razprave/ poslanke in poslanci, prosim za podporo. Hvala lepa. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade. K besedi vabim državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Simona Maljevca, izvolite. **SIMON MALJEVAC Spoštovani poslanke in poslanci in ostali prisotni! Z vloženim Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ga je vložila skupina poslancev in poslank, s prvopodpisanim Matejem Toninom, v kateri predlaga določbe, s katerimi bi se implementirala direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev. Poleg teh določb, predlog vsebuje tudi nekatere druge določbe, ki pa posegajo v pravico do otroškega dodatka in niso predmet implementacije direktive. S predlogom naj bi se uvedel avtomatizem pri dodelitvi otroškega dodatka v materialni obliki in sicer, bi se enemu od staršev otroški dodatek za otroka izplačeval v naravi tri mesece, če bi Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport po uradni dolžnosti obvestil pristojni center za socialno delo o pravnomočni odločbi zoper starše učenca, ki iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje pouka ali drugih dejavnosti v okviru obveznega programa osnovne šole. S predlogom bi se v nadaljnje znesek otroškega dodatka znižal za 33 %, kadar otrok po zaključku osnovnošolskega izobraževanja ne bi nadaljeval z izobraževanjem v srednješolskih programih, s katerim bi pridobil višjo raven izobrazbe ali pa bi višjo raven kvalifikacije po postopkih pridobivanja kvalifikacije, opredeljenih v zakonih, ki urejata poklicne kvalifikacije. Naj na tem mestu omenim, da Vlada Republike Slovenije že pripravlja celovito spremembo ureditve starševskega dopusta in tudi nekaj manjših popravkov družinskih prejemkov, predvsem z namenom prenosa direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev. Vlada Republike Slovenije bo sama Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki pa ne bo vseboval določb v zvezi z dodeljevanjem otroškega dodatka v naravi ali zmanjševanjem otroškega dodatka. Ta zakon je bil dne 24. junija že posredovan v javno razpravo. Zaradi zgoraj navedenega, Vlada Republike Slovenije ne podpira predlaganih sprememb, predvsem o avtomatizmu dodelitve otroškega dodatka v naravi, kadar otrok ne obiskuje osnovne šole, prav tako pa ne podpira predlagane določbe o znižanju otroškega dodatka, če otrok ne nadaljuje z izobraževanjem v srednješolskih programih, saj bi se s tem posegalo v žep pridobljeno pravico. Mnenje Vlade je, da je potrebno obiskovanje osnovne šole in nadaljevanje izobraževanja v srednji šoli, doseči(?) z drugimi ukrepi, ki so bolj spodbudno naravnani in predvsem niso kaznovalno usmerjeni do otrok. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo poslanec Janez Cigler Kralj. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Poslanska skupina Nove Slovenije – krščanski demokrati vlogo družine prepoznava jasno kot temeljno in najpomembnejšo celico naše družbe. Družina, materinstvo, očetovstvo, otroci, mladina, so za nas glavni temelji zdrave družbe in glavni temelji zdrave prihodnosti. Državo ali pa vlogo države vidimo pri tem

ljudi, ko se odločijo za izgradnjo svoje družine in za njen razvoj. En izmed odgovorov na trenutno demografsko sliko in na izziv demografske zime je tudi v mladih družinah, ki bodo ustrezno podprte, ki bodo imele ustrezno okolje za svoje življenje in razvoj, za reševanje stanovanjskega vprašanja in druga vprašanja. In varno zaposlitev. In dobro možnost usklajevanja družinskega in poklicnega življenja. Kajti vse analize kažejo, da je denar, torej denarni transferji, družinski transferji, seveda, izjemno pomemben, še posebej za šibkejše družine. In zelo pomaga takrat, ko pride otrok, prvi, drugi, tretji, vsak naslednji, da družini ne pade življenjski standard. Tudi njihova vloga. Ampak na drugi strani, v današnjem sodobnem svetu, v Sloveniji to še posebej izkušamo in je izjemno dobro, in smo lahko ponosni na to, na eni strani seveda, da oba starša praviloma sta zaposlena in sta manj časa svojim partnerjem, partnerico ali pa s svojimi otroki. Torej, denar je izjemno pomemben, družinski transferji so izjemno pomembni, niso pa več najpomembnejši. V današnjem sodobnem času je skoraj bolj pomembno to, koliko časa in kako kvalitetnega časa imamo na voljo za življenje s svojimi najdražjimi. Za nas, krščanske demokrate, je ustvarjanje, je družinska politika, ustvarjanje ugodnega ekonomskega, socialnega in družbenega okolja za ustvarjanje družine Hkrati verjamemo v to, da naj bo družinska politika ločena od socialne politike. Obe sta izjemno pomembni, ampak če sta prepleteni, sta manj učinkoviti in ne moremo z njima dosegati zastavljenih ciljev. Naš cilj je, da odločitev za otroka in izgradnjo družino ne sme dodatno obremeniti družinskega proračuna. In v to smer gre tudi predlagana novela zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Predlagatelj kolega Reberšek je izčrpno predstavil vse predlagane rešitve v tem zakonu. Ključno je, da se, kot je omenil tudi državni sekretar Maljevac, s tem predlogom pravzaprav implementira direktiva o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. In implementira se na način, na katerega smo lahko kolegice in kolegi tudi ponosni, če ga bomo sprejeli. Namreč, v želji spodbuditi očete in jih podpreti v odločitvi, da bi bili več skupaj s svojimi otroki, se tukaj dodaja podlaga dodatnih 45 dni dopusta za očete, očetovskega in starševskega seveda, kar ne gre na račun materinskega dopusta ali pa starševskega dopusta matere. To je izjemno dobro, kajti vse analize tudi kažejo, da se slovenski očetje ne odločamo dovolj za izrabo očetovskega in starševskega dopusta. Na vseh ravneh se moramo moški, očetje bolj aktivirati. In ministrstvo za delo, to vem, že nekaj časa, upam, da še zdaj, tudi podpira različne programe za aktivacijo očkov. Poznate geslo aktivirani očka. In s tega mesta pozivam tudi v imenu Nove Slovenije, krščanskih demokratov, vse nas očete, aktivirajmo se. In ta novela je namenjena tudi tej spodbudi. V prvi vrsti. Druga, s tem povezana rešitev, ki je predlagana v noveli, se nanaša na bolj fleksibilno možnost koriščenja **77. TRAK: (AJ) Verjetno vsi starši mladih družin poznate možnost, da se eden od staršev z rojstvom otroka lahko odloči za skrajšani delovni čas, seveda v prid temu, da ob dogovoru z delodajalcem, več časa preživi s svojim otrokom. To lahko pomaga na več ravneh: več kvalitetnega ljubečega časa, kar pomeni bolj kvalitetne odnose, preventivno delovanje drugič, lažja logistika. Vsi, ki imamo otroke vemo, še posebej, če nimamo starih staršev blizu, da je logistika za mlade družine en večjih izzivov, še posebej tiste, ki živimo izven mesta, kjer ni javnega prevoza, in ko lovimo ure in minute med odhodom iz službe in prevzemom otrok v vrtcih in hitenjem domov. Torej, ta novela omogoča, da ne samo en starš na enkrat koristi to možnost do skrajšanega delovnega časa, ampak prinaša novost, ki je po našem mnenju korak v pravo smer, da lahko oba na enkrat, po novem, koristita to možnost do krajšega delovnega časa, in sicer hkrati v skupnem obsegu do 20 na teden. Torej mi ne gremo v škodo, če lahko temu rečem delodajalcev, še vedno skupna kvota ur ostane največ polovični delovni čas. Drugo polovico seveda v prispevkih za socialno in pokojninsko zavarovanje da država, kot podpora družinski politiki. Ampak držimo kvoto isto, omogočimo pa, da se oba starša dogovorita o tem, da morda vzameta vsak 6 urni delovnik in se morda lažje ujameta, če sta oba zaposlena, pri logistiki zjutraj in popoldan, predvsem pri prevzemu in oddaji otrok v vrtce, pa tudi v osnovno šolo. Naslednja rešitev je korak in roka proti staršem oziroma družinam, ki imajo otroke s posebnimi potrebami. Do sedaj imajo pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek samo za 10 ur tedensko, če otrok vsaj 90 dni na leto, torej 3 mesece, biva doma. Ogromno smo se pogovarjali starši otrok s posebnimi potrebami, z njihovimi predstavniki in res slišali njihov klic, ko že leta in leta prosijo, da bi se šlo tu nasproti, da bi se jim ugodilo v tem, da se jih malo bolj finančno tudi podpre v tem delu, ko imajo otroke s posebnimi potrebami doma. Že biti starš je izziv. Velikokrat smo na različnih preskušnjah. Otroci iz nas izvabijo tisto najboljše, in tudi tisto najtemnejše. In med tema dvema poloma se v družini vedno nekako gibljemo. Otrok s posebnimi potrebami je poseben dar. In to povejo vsi starši, ki imajo otroka s posebnimi potrebami. Poseben dar, za katerega je pa potrebno še n-krat več energije, če ga imaš doma, če doma za njega skrbiš. In v tem smislu smo slišali njihov klic in je v tem Predlogu zakona predlog, da, če otrok s posebnimi potrebami, ki ima sicer v zavodu celodnevno brezplačno oskrbo, vsaj 180 dni v letu biva doma, ima eden od staršev pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek za 20 ur tedensko. Če pa doma biva vsaj 270 dni, pa za 30 ur tedensko. In menimo, da s tem podpremo tudi družine otrok s posebnimi potrebami. Nekako sem šel s strani preventive. Zdaj pa prehajam tudi na predlagane ukrepe in utemeljevanje, zakaj bomo v Poslanski skupini Nove Slovenije – krščanskih demokratov podprli to novelo zakona še na ukrepe, ki so namenjeni odzivanju oziroma kurativi pojavov, ki so zaznani v družbi na področju družinskih prejemkov družinskih prejemkov in starševskega varstva. In v tem delu je zakon povezan z včeraj predlagano in žal zavrnjeno novelo o socialnovarstvenih prejemkih. Če je včerajšnja novela urejala, lahko rečem določbe glede denarne socialne pomoči, socialnih transferjev, kadar starši šoloobveznih otrok ne zagotovijo temeljne otrokove pravice, torej obiska in prisotnosti pri osnovnošolskem izobraževanju, se ta novela danes nanaša zelo podobno analogno na urejanje izplačila otroškega dodatka v enakem primeru. Namreč prepogosto za 21. stoletje, je prisoten pojav, ko starši šoloobveznih otrok ne zagotovijo njihove prisotnosti in sodelovanja pri osnovnošolskem izobraževanjem in jih s tem po našem mnenju prikrajšajo za temeljno otrokovo pravico, do izobraževanja, do osnovnošolske izobrazbe, ki je prva stopnica do tega, da si otrok pridobi ustrezno izobrazbo, s tem poveča možnosti uspeha, uspešnega razvoja, osebnega, poklicnega, kariernega in lahko tudi v večini primerov izvije iz kroga revščine, ki ga je tako težko prebiti. Bi pa tu tudi opomnil, da očitno glede na napisano v mnenju vlade, spoštovani gospod državni sekretar, niste prebrali novo vložene novele, kajti v Novi Sloveniji – krščanskih demokratih smo spremenili določbo, ki jo v mnenju kritizirate, namreč, da se otroški dodatek namesto v denarju dodelil v naravi in sicer spremenili smo po in po tem, ko smo prisluhnili stroki, da se to zgodi po odločbi v prekrškovnem postopku, ki ugotovi, da učenec iz neupravičljivih razlogov ne obiskuje pouka ali drugih dejavnosti v okviru obveznega programa osnovne šole. Vi ste v mnenju vlade še vedno se referirali na prejšnjo novelo, ki je bila vložena ob koncu prejšnjega mandata, ki pa je resnično imela določbo, da se to izvede ob uvedbi prekrškovnega postopka. Tako, da se sprašujem, če je predstavnik vlade ali pa če so predstavniki ministrstva sploh prebrali to novo vloženo novelo in mi to malo niža zaupanje v njihovo vlogo tukaj. In še zadnja določba v katero verjamemo poslanci Nove Slovenije – krščanskih demokratov in sicer, ker je otroški dodatek v osnovi namenjen za tri stvari, to določa 70. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in sicer za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka, želimo nekako ker dosedanji permesivni ukrepi ne delujejo in ker nam številne lokalne skupnosti po vsej Sloveniji poročajo, da otroci že ne dokončajo osnovne šole, ker starši seveda ne izpolnjujejo svoje dolžnosti, da bi jih tja pošiljali, kaj šele da bi pridobili srednješolsko izobrazbo, smo se odločili predlagati, da se otroški dodatek, izplačilo otroškega dodatka zmanjša, zniža za eno tretjino in sicer za to tretjino, ki je namenjena izobraževanju, če otrok ne obiskuje srednje šole. Torej dosedanji permesivni pristopi ne delujejo, vprašanje kateregakoli župana po Sloveniji, učinki zadnjih 20 let dela z najranljivejšimi, s tistimi, ki ne zagotavljajo da otroci obiskujejo obiskujejo osnovno šolo, ki ne zagotavljajo zato, da bi otroci imeli vso podporo znotraj svojih družin, zato da bi nadaljevali šolanje, si pridobili izobrazbo in izstopili, prebili ta krog revščine in si ustvarili svoje dostojno življenje.

in bolj spodbudno delovali na prihodnost svojih otrok. Samo v družini smo nenadomestljivi, spoštovane in spoštovani. In zato, ker verjamemo, da predlagani ukrepi v tej noveli podpirajo družino in gredo v pravo smer, jo bomo poslanci in poslanke NSi podprli. Hvala lepa. Za postopkovno je zaprosil poslanec Miha Kordiš. Izvolite. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Hvala za postopkovno, predsedujoča. Podajam vam postopkovni predlog, da zaščitite integriteto državnega sekretarja Maljevca. Pred njegovo diskreditacijo s strani stališča, kot smo ga lahko slišali izpod besed gospoda poslanca Cigler Kralja, ki je dejal, da ekipa na ministrstvu za delo ne ve kaj sploh počne, da sploh ni prebrala zakonske materije, da ta zakon v proceduri ni enak kot je bil nekaj mesecev nazaj. Citiram iz mnenja vlade: »S predlagano novelo se bi uvedel avtomatizem pri dodelitvi otroškega dodatka v materialni obliki, in sicer se enemu od staršev otroški dodatek za otroka izplačuje v naravi tri mesece, če Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport po uradni dolžnosti obvesti pristojni center za socialno delo o pravnomočni odločbi zoper starša učenca…« in tako naprej. Se pravi, ni vlada tista, ki ni zakonodaje primerno prebrala in točnega mnenja pripravila.

Kordiš, malo ste razširil svoj postopkovni predlog. Malo ste zašel že tudi onkraj tega. Ampak seveda sedaj poslanec Cigler Kralj ima možnost, če se želi opravičiti se lahko opraviči,

izvajanja kolega pravkar največ pove o njem samem, tako da jaz ne bom o tem izgubljal besed. Ste ga tudi vi delno opozorili. Drugič. Še državni sekretar je neverbalno pokazal, da ni čutil nobene diskreditacije in nobenega, ne vem, kaj vse je bilo imenovano. In to niti ni bil moj namen. In tretjič. Če slučajno drži to in sem jaz naredil napako se za njo, spoštovani državni sekretar, opravičujem. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo poslanec Soniboj Knežak. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, kolegice, kolegi, državni sekretar. Pred nami imamo ponovno predlog za spremembo zakona, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, ki smo ga obravnavali na koncu prejšnjega mandata. Glede na pojasnila predlagatelja naj bi se z novelo prenesla evropska direktiva v delu, ki se nanaša na možnosti izrabe očetovskega in starševskega dopusta ter izrabe pravice do dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva do 8 leta starosti. Predlagana sprememba naj bi tako pripomogla k večji udeležbi očeta pri skrbi za otroka k enakopravnejši delitvi vlog med materjo in očetom. Poslanski skupini Socialnih demokratov to seveda močno podpiramo, saj lahko to vodi k lažjemu usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. Menimo pa, da bodo za večjo udeležbo očeta pri vzgoji in negi otroka potrebni še drugi ukrepi in spodbude. Na tej točki pa želim opozoriti na mnenje, ki ga je v prejšnjem mandatu o tej noveli glede prenosa evropske direktive podala Zakonodajno-pravna služba. Opozorila je, da novela zakona, ki prenaša evropsko direktivo, ne vključuje zahtevanega pojasnila oziroma izjave o skladnosti predlagane rešitve z evropskim pravnim redom, iz katere bi bilo mogoče razbrati ali posamezni konkretne določbe tega predloga zakona dejansko in ustrezno prenašajo evropsko direktivo v slovenski pravni red. Če takšen pregled manjka, Slovenija tvega, da ne bo ustrezno prenesla evropsko direktivo, zaradi česar lahko Evropska komisija proti Sloveniji sproži postopke neskladnega prenosa evropske direktive v nacionalno zakonodajo. Zato menimo, da bi bilo bolje, če bi takšen predlog z vsemi zahtevanimi pojasnili pripravilo pristojno **80. TRAK: (IP) – 15.50** (nadaljevanje) ministrstvo, ne pa ena izmed opozicijskih poslanskih skupin, ki pri vlaganju zakonskih predlogov sledi predvsem politični interesom, ne pa strokovnemu premisleku. Podobnega mnenja smo tudi glede predloga za spremembo ureditve delnega nadomestila za izgubljeni dohodek zaradi varstva in nege otroka, ki bi koristilo tistim družinam, ki za daljše obrobje začasno vzamejo svojega otroka iz socialno-varstvenega zavoda v domačo oskrbo, na primer v času praznikov in poletnih dopustov v juliju in avgustu. V poslanski skupini podpiramo vse predloge, ki gredo v smeri izboljšanja položaja družin z otrokom s posebnimi potrebami, zato pričakujemo, da bo glede tega vprašanja pristojno ministrstvo pripravilo ustrezno, premišljeno in sistemsko rešitev, ki bo olajšala življenje otrok s posebnimi potrebami in staršev, ki z velikim trudom in naporom skrbijo zanje. Glede predloga za znižanje otroškega dodatka za triintrideset odstotkov staršev otroka, ki ne nadaljuje formalnega šolanja po končani osnovni šoli in trimesečnega izplačevanja otroškega dodatka v naravi, če otrok iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje pouka, pa menimo, da so predlagane rešitve premalo premišljene in nedorečene. Menimo, da bi tudi ta del moralo pristojno ministrstvo ponovno pretehtati in morebiti pripraviti nov predlog spremembe zakona. Na to opozarja tako Zakonodajnopravna služba, kakor tudi zagovornik načela enakosti, ki meni, da bi bilo pred uvedbo teh dveh ukrepov potrebno opraviti temeljito analizo vzrokov za neopravičeno izostajanje od pouka in prekinitev nadaljnjega šolanja po končani osnovni šoli. Socialni demokrati torej menimo, da bi bilo bolje, če bi vse rešitve, ki jih vključuje ta novela, pripravilo pristojno ministrstvo in jih še pred vložitvijo zakona v zakonodajni postopek dalo v splošno razpravo ter o njih opravilo dialog s socialnimi partnerji. Kolikor smo seznanjeni, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prvi korak glede tega že storilo, saj je prejšnji konec tedna v javno obravnavo že poslala svoj predlog zakona, vključuje spremembe tistega dela zakona, ki se nanašajo na prenos evropske direktive na področju koriščenja starševskega dopusta in ukrep, ki je namenjen pomoči družinam z otrokom s posebnimi potrebami. Iz navedenih razlogov menimo, da torej danes predlagana novela zakona ni primerna za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. Besedo ima poslanska skupina Levica, zanjo poslanec Miha Kordiš. Izvoli. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Predsedujoča, hvala za besedo. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih je del paketa, ki smo ga ta teden že načeli s strani Nove Slovenije, ki naj bi, tako sami pravijo, okrepil našo socialno politiko. V resnici počne ravno obratno. Večinoma ta zakonodajni paket Nove Slovenije sestavljajo protisocialni ukrepi, ki stavijo na penaliziranje revežev, namesto na odpravljanje revščine. Tudi današnja novela ni prav čisto nič drugačna. Izpostavil bom dve problematični določbi, zaradi katerih mislim, da moramo ta zakon danes zavrniti, pa seveda v specifičnem kontekstu, kako deluje naša socialna država, ki ga je potrebno podreti do tal in postaviti na novo. Določbi, o katerih govorim, sta v resnici preslikana ukrepa iz včerajšnje obravnave, le da za malo drugačno področje, to je področje otroških dodatkov. Novela namreč predvideva izplačevanje praktično avtomatiziranih otroških dodatkov v naravi v slučaju, ko so otroci odsotni iz pouka in kjer je to dovolj velik problem. Kot sem izpostavil že včeraj, v kakšnih družinah mislite, da se primeri, da otroci redno izostajajo od pouka? V tistih družinah, ki so najbolj marginalizirane, najbolj odrinjene na rob družbe, v najhujših materialnih, socialnih, psiholoških in še kakšnih drugačnih stiskah. Kateri starš si pa vendar ne želi najboljšega za svojega otroka? Vključno, morda predvsem, z uveljavljanem njegove pravice do izobraževanja, s katero se lahko opolnomoči v svetu in si zgradi svoje lastno samostojno življenje, po možnosti svoje lastne starše celo preseže. Kako huda torej mora biti stiska v družini, da otroci v šolo ne pridejo? Vam ne znam povedati, ker osebno take družine ne poznam. Si pa predstavljam, da mora biti zelo, zelo, zelo huda. Kar pa vem, je, da za družine, ki se v tako hudo marginaliziranem položaju znajdejo, zagotovo ni oblika pomoči, da se jim vzame otroški dodatek v denarju in se ga substituira v materialu.

Še bolj penalna pa je naslednja določba, ki pravi, da v kolikor se otroci v takih družinah ne vpišejo naprej v srednješolsko izobraževanje, se temu otroku otroški dodatek poseka za eno tretjino, torej za 33 %. Na tej točki se lahko samo vprašam, kaj za vraga je s predlagateljem takega ukrepa narobe. Družine, ki so že tako v najhujših stiskah, v kateri so otroci postavljeni že tako v najtežji položaj, da je pod vprašajem njihova zmožnost nadaljevanja izobraževanja v srednjo šolo, jim bomo zdaj, kaj, še bolj zagrenili življenje, da bomo dohodek otroka, ki je otroški dodatek, znižali za eno tretjino. Res, kaj je narobe z vami? Taka družina potrebuje ne zgolj ohranitev obstoječega sistema ampak okrepitev njegove socialne komponente in inštitucij, ki naj taki družini in otrokom v takih družinah proaktivno pomagajo, ne pa da jih sankcionirajo in da jih penalizirajo. Tej noveli pa je namreč zaslediti ravno to logiko pendreka ne logiko pomoči. In država, ki svoje lastne državljanke in državljane penalizira v trenutku njihove največje stiske, ni socialna država. Socialna država je ime za varnostno mrežo, varnostno blazino, ki te nikoli ne bo pustila na cedilo, ne glede na to v kakšni družini si se rodil, ne glede na to kakšna stiska, neprilika v življenju v življenju te doseže in zadane. In naloga aktualne postave na Ministrstvu za delo in aktualne sestave vlade in koalicije je, da ta obrat tako v mišljenju kot v institucijah kot v politikah izvede, torej namesto od kvazi-socialne politike kot represije v socialno politiko kot varnostno mrežo. Država je vedno tu zate, vedno se lahko nanjo naneseš, nihče ne sme ostati zadaj, nikogar ne bomo pustili na cedilu, to je logika socialne politike kot mora zaživeti pod aktualno vlado in obraz alternative, ki smo jo obljubljali tudi pred volitvami. Za zaključek se moram navezati še na dodatno točko konteksta, v kateri se sprovajajo t.i. socialne ali pa družinske politike, ki prihajajo iz desne. To je primat družinske politike nad socialno politiko oziroma razločevanje tega dvojega. V praksi to pomeni, da se financira družine glede na to, koliko otrok imajo, ne pa v kakšnem materialnem položaju so se znašle. Zato je primerna pot diametralno nasprotna. Pri nas nimamo opravka z demografsko paniko, kot smo lahko slišali, da bi morali kaj posebej stimulirati rojevanje otrok kot si želi predlagatelj aktualne novele, ampak imamo opravka z natalitetno paniko. Kot družba smo v resnici dovolj bogati, da lahko poskrbimo za slehernega med nami, samo po primernih redistributivnih mehanizmih je potrebno poseči. družinsko politiko, kolikor se je v zadnjih dveh letih razločila od socialne, vrniti nazaj v objem te socialne politike. Ironično ravno s strani desnih strank najpogosteje poslušamo vsakič, ko se dotaknemo vprašanja socialnih transferjev in še posebej denarne socialne pomoči, kako pa socialno pomoč koristijo goljufi. Praktično refleksno takoj, ko se pogovarjamo o nekih inštrumentih za pomoč stratam prebivalstva, ki so najrevnejši, ki so v najtežjih položajih, bam, zlorabe gor, zlorabe dol, goljufi in lenuhi, včasih se to reče malo bolj direkt, včasih se to malo bolj implicira. Ampak ko pride pa do otroškega dodatka, po politikah iz desne bi ga morali razdeljevati vsem otrokom ne glede na to, kako bogatim staršem ti otroci odraščajo,

Dajte mi povedati kako je to izplačevanje otroškega dodatka povprek in čez tako tistim, ki ga potrebujejo in je prav kot tistim, ki ga absolutno ne potrebujejo, ker že zdaj izhajajo z zelo visokimi dohodki. Kako izplačevanje otroškega dodatka tovrstnim družinam ni moralni hazard, da otroški dodatek ne bo končal v benefitu otroka, ampak bo končal recimo v špekulativnih naložbah na delniških trgih. Tega filma, tega argumenta, te skrbi pa z strani torpediranja socialne politike pod krinko družinske politike seveda ne boste slišali. kar se tiče otroških dodatkov, potrebno jih je logično nazaj umestiti v objem socialne politike, v družinah, ki so v največji stiski, v družinah kjer so otroci pritisnjeni v najbolj omejen manevrski prostor za razvoj svojih človeških potencialov, tam jih je potrebno okrepiti. okrepiti. V družinah, kjer se pojavljajo problemi z obiskovanjem otrok v šolah nameniti še posebno pozornost za reševanje njihovega položaja. Pri višjih dohodkovnih razredih, kjer se lahko pogovarjamo že kar o bogatih, pa je seveda škodljive posledice in ukrepe prejšnje vlade Janeza Janše in zakonske intervencije kot je današnja za nazaj odpraviti, to kar je aktualno pa zavrniti. Tako bomo ravnali tudi v Levici na glasovanju o tem današnjem predlogu in bomo glasovali proti kot ste lahko slišali s strani predstavnika vlade, gospoda sekretarja Simona Maljevca, pa je zametek alternativ politikam, kot jih predlagajo iz desne že pripravljen, je že odromal v javno razpravo in je v nizkem štartu, da ga tudi skozi zakonodajno proceduro izpeljemo

ki ga je v zakonodajno proceduro vložila Poslanska skupina Nove Slovenije – krščanskih demokratov s prvopodpisanim mag. Matejem Toninom, primeren za nadaljnjo obravnavo. Gre za enega izmed več kot 30 predlogov zakonov, ki ste jih 13. maja vložili opozicijskih Slovenska demokratska stranka in Nova Slovenija oziroma na kratko, gre za nagajanje opozicije novi vladi. Zakaj menimo, da gre zgolj za nagajanje? Zato, ker je prav predlagatelj tega zakona, torej Nova Slovenija, v prejšnjem mandatu vodila Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dve leti je bilo časa, da bi bil predlog zakona podan v javno razpravo, obravnavan bo v okviru socialnega dialoga in vložen v zakonodajni postopek. Vendar pa je Poslanske skupine Nove Slovenije predlog zakona vložila šele konec februarja letos. Res je, da je bil zakon v prejšnjem mandatu skoraj sprejet. Pa vendar, se vam zdi pravi čas vložitve teh zakonov, prav na dan konstitutivne seje Državnega zbora? Je to dejanje konstruktivne opozicije, ki bi novi vladi morala predvsem pustiti, da začne z delom. S tem nam namreč niste olajšali poti do tega, da bi lahko pričeli čimprej delati kot radi to rečete. To ni dejanje s katerim bi delovali v dobro države. Imeli ste dovolj časa in tudi parlamentarno večino, da bi to zakonodajo sprejeli, ko ste bili še v vladi. V predlogu novele zakonov o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, katere cilja naj bi bila povečanje otrokovih koristi in izboljšanje položaja otrok s spodbujanjem družin, da obiskujejo osnovno šolo in nadaljnje izobraževalne programe, se med drugim uvaja avtomatizem pri dodelitvi otroškega dodatka v materialni obliki, če otrok iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje osnovne šole. Poleg tega naj bi se znesek otroškega dodatka znižal za 33 %, če otrok po koncu osnovne šole ne nadaljuje z izobraževanjem. Poleg tega predlog zakona ni bil obravnavan na Ekonomsko-socialnem svetu. Že marca letos ob obravnavi vsebinsko skoraj enakega predloga zakona, je Zveza svobodnih sindikatov pozvala pristojno ministrstvo, da se izreče proti tovrstnim posegom v obstoječo zakonodajo in sprememb ne podpre. Enako tudi poslanci Državnega zbora. S tem bi socialnim partnerjem priznali aktivno vlogo pri oblikovanju predpisov. V stranki Vlade dr. Roberta Goloba bomo spoštovale socialni dialog, s koalicijsko pogodbo smo se zavezale k obuditvi socialnega partnerstva in delovanja Ekonomsko-socialnega sveta. Zato menimo, da morajo biti takšni predlogov zakonov kot je Predlog zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih obravnavani v okviru socialnega dialoga.

Hvala za besedo. Danes obravnavan predlog sprememb zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih zasleduje cilja povečanja otrokovih koristi in izboljšanja položaja otrok. Slednje se zagotovi s prenosom določb direktive Evropskega parlamenta in sveta z dne 20. julij 2019, o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovancev, ki jih morajo države članice Evropske unije prenesti v nacionalno zakonodajo do 2. avgusta letošnjega leta. Omenjena direktiva spodbuja lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev oziroma oskrbovalcev in sicer z namenom, da partnerji prevzamejo enakopraven delež obveznosti oskrbe otrok. V ta namen direktiva zato določa minimalne zahteve za dopust iz družinskih razlogov, torej očetovski in starševski dopust, pri čemer se zato zagotovijo spodbude v obliki plačanega očetovskega in starševskega dopusta, saj neplačan dopust drugi partner glede na dosedanjo prakso le redko izrabi. S predlogom novele zakona bo lahko oče izrabil petnajst koledarskih dni očetovskega dopusta in sicer od rojstva otroka do tretjega meseca njegove starosti. Preostalih petnajst dni, ki jih je ob veljavni ureditvi mogoče porabiti do končanega prvega razreda osnovne šole otroka, pa po predlagani ureditvi postane del starševskega dopusta v delu, ki ni prenosljiv. Pravica do starševskega dopusta se tudi s predlogom novele ohranja na ravni 260 dni za mater otroka in sicer v primeru, če oče nanjo prenese veh sto dni starševskega dopusta. Po zakonskem predlogu pa je pomembna sprememba prenosljivih in neprenosljivih dni dopusta. Namreč skladno z direktivo se dva meseca oziroma 60 dni starševskega dopusta ne prenaša med starši. Posledično je potrebno del glede dogovora o delitvi med starši spremeniti tako, da se vsakemu od staršev omogoči najmanj 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta. Tako bi vsak od staršev imel po novem predlogu pravico do 160 dni starševskega dopusta, pri čemer lahko vsak na drugega prenese 100 dni, 60 dni pa ostane neprenosljivih. Pravico do krajšega delovnega časa bi lahko po novem koristila oba starša, a hkrati v skupnem obsegu 20 ur na teden, ta pravica pa se s predlogom novele podaljšuje do osmega leta otrokove starosti. Po veljavni ureditvi je ta meja dokončanega prvega razreda osnovne šole. Uvaja se tudi avtomatizem pri dodelitvi otroškega dodatka v naravi namesto v denarju, plačilo položnic, nakup obleke ali prehrane in podobno in sicer v primeru, ko šola sproži prekrškovni postopek proti staršem učenca, ki iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje pouka. Če pa otrok po zaključku osnovne šole ne nadaljuje z izobraževanjem v srednji šoli, se znesek otroškega dodatka zniža za 33 %, torej za del, ki je namenjen izobraževanju. V kolikor je otrok v zavodu in ima celodnevno brezplačno oskrbo, bo lahko po zakonskem predlogu eden od staršev uveljavljal delno izplačilo za izgubljen dohodek.

Vse od leta 2010 smo v Sloveniji namreč imeli negativno krivuljo rojstev, kar pomeni, da so rojstva padala, in sicer vse do leta 2021, ko se je ta krivulja vendarle malce popravila navzgor. To se je zgodilo prav v mandatu vlade pod vodstvom Slovenske demokratske stranke. Tudi v prihodnje bomo v naši stranki podpirali vse zakonske predloge, ki bodo imeli za cilj izboljšanje položaja otrok ter s tem tudi posledično slovenskih družin. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih bomo zato v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke tudi podprli. Hvala. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Še preden Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Ko slišim, da bodo predstavniki Levice pripravili spremembe tega zakona, me pa resnično začne skrbeti, in to Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Dajte mi povedati, kaj je v tem zakonu tako slabega, da ga nihče v koaliciji ne bo podprl. Povejte mi, kaj je tako slabega. Podaljšujemo očetovski dopust iz zdajšnjih 30 dni na 75 dni. In to ne v škodo mame. Se pravi, podaljšujemo očetovski dopust. Povejte mi v Svobodi, Levici in pa SD-ju, kaj je tukaj slabega, resnično ne razumem. Krajši delovni čas bosta lahko koristila oba dva starša hkrati. Dajte mi povedati, kaj je tukaj slabega, kaj je v tem zakonu slabega. Povečujemo pravice otrokom s posebnimi potrebami oziroma njihovim staršem. Starši, ki imajo otroke del leta v zavodu, del leta pa imajo starše doma, in če so otroci več doma, so stroški večji, povečujemo pravice tem staršem. A ni logično, da bodo te straši dobili več? Dajte mi povedati, kaj je v tem zakonu slabega. Spodbujamo, da otroci nadaljujejo izobraževanje na srednji šoli, da si pridobijo primerno izobrazbo. Ker kasneje dobijo tudi primerno službo, dobro plačo, da lahko preživljajo sebe in svojo družino in niso problem države. Povejte mi, kaj je tukaj tako slabega. In tega zakona ne boste podprli ne v Svobodi ne v SD-ju in ne v Levici. Človek to zelo težko razume. Bi pa rad tukaj eno drugo stvar povedal. Ta predlog zakona smo pripravili že v času prejšnje vlade in je bil tudi obravnavan tik pred sprejetjem, ko je stranka Levica skupaj s KUL-om vložila pobudo za referendum in in ta zakon ustavila. To ni več normalno. Vse se kaže tudi na vašem rezultatu. Prej vas je bilo 9, zdaj vas je 5, še malo pa ne bo nobeden več tamle sedel. S tako politiko, s tako usmerjeno proti družinam na dolgi rok ne boste mogli delati. Bodoči minister poslanec SD-ja je izpostavil, da v poslanski skupini, da se ne strinjajo s predlagano rešitvijo za znižanje otroškega dodatka. Naj poudarim, otroški dodatek je sestavljen iz preživljanja, vzgoje in izobraževanja. Če se otrok ne izobražuje, se mu za eno tretjino zmanjša ta otroški dodatek. Naš cilj je, da otroci hodijo v šolo. Tako kot sem prej povedal, da pridobijo primerno izobrazbo, najdejo zaposlitev, se postavijo sami na svoje noge in niso v breme družbe. Tako, da več denarja ostane za tiste, ki pa res ne morejo delati. In to je prava politika. Poslanka Svobode je rekla, da delamo mimo socialnega dialoga, mimo ESS-ja. Jaz ne vem ali vam stališča, vaše razprave pišejo vedno eni in isti ljudje, ker sem to govoril že dva dni nazaj. Poslanska skupina, Državni zbor ni partner organa ESS-ja. ESS je sestavljen iz predstavnikov vlade, predstavnikov delojemalcev in pa delodajalcev. Se pravi, tu znotraj tega ni poslanske skupin oziroma Državnega zbora. Naloga poslancev in pa poslanskih skupin pa je, da vlagajo zakonodajo. In to je ista zakonodaja, ki smo jo že vložili v času prejšnje vlade. In tisto, kar ste rekli pri vas v Svobodi, da gre za nagajanje, vaše besede se zelo lepo slišijo, je pa to ena zelo velika laž. Ta zakon, še enkrat bom povedal, smo vložili v času prejšnje vlade, Levica je dala pobudo za referendum in ustavila izvajanje sprejetja tega zakona. Rekli ste, da ne morete delati, ker vam opozicija nagaja in vlaga zakonodajo. Koga vi farbate? To je čista laž. Vi v parlamentarni proceduri nimate vloženega vladnega zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Samo naš zakon je vložen. Lažete in zavajate državljane. In še nekaj. Izredno težko se je boriti proti retoriki takšni kakršno jo ima, recimo, Miha Kordiš. On je izkušen politik, zna zelo lepo govoriti. Ampak ljudje v naši državi bodo dobro živeli, če bomo mi dobro delali. In ne tako lepo govorili kot govori, recimo, Miha Kordiš. Vse vaše besede, spoštovana koalicija, so popolnoma odveč. Dokler bodo vaši ministri v najvišjem 64. plačilnem razredu, nafta pa bo v tej državi evro 85. in kot kaže se bodo v tej državi vozili samo še ministri. Hvala. Hvala lepa. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Prvi je k razpravi prijavljen poslanec Jožef Horvat. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovani gospod državni sekretar. Vi ste državni sekretar. Malo vas je kolega Kordiš, kako bi rekel, degradiral, ko vas je imenoval sekretar. Pri tej kilometrini bi že morali vedeti, poznati to razliko, ampak to je zgolj toliko, da se vam na nek način tudi jaz v njegovem imenu opravičim. Kolegice in kolegi! Zakaj nismo tega zakona sprejeli v zadnjih dveh letih? Opravičilo, nismo zmogli vsega. Bila je tudi epidemija. Lahko se smejite, mogoče ste že pozabili. Ne privoščim vam te izkušnje, kot smo jo imeli mi, ko smo 80 % časa v zadnjih dveh letih se ukvarjali s tem, kako pomagati ljudem in gospodarstvu, da bomo omilili posledice epidemije. In smo uspeli. Smo zmagovalci epidemije, kar zadeva ukrepe za blaženje epidemije. Ta zakon je podprla komisija Državnega sveta. Ta zakon je podprl pristojni odbor Državnega zbora in še enkrat ponavljam, potem pa je dejansko sprejem onemogočila takratna opozicija, seveda, z legitimno zahtevo za posvetovalni referendum. S to zahtevo je šla proti družinam. To je dejstvo. Proti družinam. Zanimivo. Nekateri pač smo privilegirani, da imamo družine. Ampak to, ne razumite napačno prosim tega privilegija. Ampak jaz iščem neke naše skupne točke. In sedaj gledam Poslansko skupino Svoboda, ker je le težišče politične moči, upam in trdim tudi razuma v tej koaliciji. In smo na neki točki skupaj. In sem zelo vesel in podpišem delček vaše koalicijske pogodbe, kjer pravite: postopna uvedba univerzalnih temeljnih dobrin otrok in mladih. Na podlagi ustrezne proučitve bomo vsem otrokom in mladim postopno zagotovili univerzalne temeljne dobrine. Mi temu pravimo univerzalni otroški dodatek. Ne smemo in ne moremo, gospe in gospodje, delati razlike razlike med otroki. Eden, ki se je rodil ne vem kje, drugi, ki se je rodil, recimo, v neki revni družini, drugi otrok, ki se je rodil v neki bogati družini. Tukaj smo skupaj, če berem koalicijsko pogodbo. Na ta način, še enkrat, se strinjam tudi s tem, na ta način bomo razbremenili CDS-je in uporabnike, zagotovili redni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje. Zaposleni v CSD bodo lahko tako več časa in kadrovskih resursov usmerili v delo z upravičenci na terenu. Za realizacijo tega dela koalicijske pogodbe imate našo podporo, ker smo skupaj. To so tudi naše usmeritve. Res je, v tem divjanju, v tej stresni naglici vsakdana ni enostavno negovati dobrih družinskih odnosov in usklajevati na eni strani (nadaljevanje) strani pa vlogo, ki jo vsak ima v družini. Ni enostavno. V tem stresu, v tej stresni naglici. Mislim, da bi na to se morala odzvati tudi šola, če se že učimo v šoli o enoceličarjih, mislim, to je moje mnenje, bi se morali učiti več, bistveno več, tudi o odnosih znotraj družine, ki je temeljna celica vsake človeške družbe. Tukaj smo v zadnjem obdobju marsikje zdrsnili. Ne samo mi. Evropska družba, zahodna družba, če hočete, in tako naprej. Kolega Janez Cigler Kralj je že povedal, permisivna vzgoja je pase, to je bil zdrs. tema. Ne razumem, preprosto ne razumem, da je lahko nekdo oziroma koalicijska večina proti 75 dnem neprenosljivega dopusta za očeta. Se pravi, dodatnih 45 dni v primerjavi s sedanjo ureditvijo. In ne v škodo materi. Oče torej dobi dodatnih 45 dni dopusta. In vi ste proti. Kako za božjo voljo ste lahko proti otrokom s posebnimi potrebami? Če otrok s posebnimi potrebami ima sicer v zavodu celodnevno brezplačno oskrbo, vsaj 180 dni v letu biva doma, ima eden od staršev pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek za 20 ur tedensko. Če pa doma biva vsaj 270 dni, pa za 30 ur tedensko. Sedaj se lahko pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek uveljavlja samo za 10 ur tedensko, če otrok vsaj 90 dni na leto biva doma. Pa damo čisto z računalom, če drugače ne gre, pogledati, a je ta nova naša rešitev boljša od obstoječe, ali je slabša. Če me prepričate, da je slabša, ljudje, vse teh številk, potem bom tudi jaz glasoval prot lastnemu zakonu. Torej, gre za bistveno izboljšavo, kar zadeva otrok s posebnimi potrebami. A imamo srce, čut do njih? Naprej, pravica do krajšega delovnega časa lahko po novem koristita oba starša hkrati v skupnem obsegu 20 ur tedensko. Z namenom spodbujanja otrok, da obiskujejo osnovno šolo, se kot skrajni, skrajni ukrep uvaja avtomatizem, da se otroški dodatek namesto v denarju, dodeli v naravi. Plačilo položnic, nakup obleke, prehrane in podobno - to je v naravi. Če Inšpektorat Republike Slovenije, ki ni kdor si ga bodi, Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport z odločbo o prekrškovnem postopku ugotovi, da učenec iz neopravičenih razlogov ne obiskuje pouka ali drugih dejavnosti v okviru obveznega programa osnovne šole in o tem obvesti Center za socialno delo. Osnovna šola je po naši Ustavi obvezna. To smo že vzeli. ima to obvezo? Ja starš. Mi na polno govorimo samo o pravicah, bojte se tistih, ki govorijo preveč o pravicah. Imamo tudi dolžnosti v tej državi. Če otrok po zaključku osnovne šole ne najde z izobraževanjem, ne nadaljuje, pardon, ne nadaljuje z izobraževanjem v srednji šoli, se znesek otroškega dodatka zniža za eno tretjino. Zakaj? Ker je ena tretjina otroškega dodatka namenjena izobraževanju. In če tega ni, ne morete to kar dati »na lepe oči«, kot se nepravilno slovensko reče. Skratka, vidim vašo odločitev, je pa res ne razumem. Če pa so že te rešitve tako katastrofalne, vse po vrsti, ali pa večina njih,

Nekatere države si že prizadevajo družinsko politiko in socialne pomoči in pomoči gospodarstvu, sprejele odločne ukrepe. Samo en primer. Severni sosedje, Avstrijci bodo letos in naslednje leto posameznikom razdelili šest milijard. Res je, njih je približno devet milijonov. izračunajmo si po sklepnem računu koliko bi potem morala dati Slovenija. In še, taisti severni sosednje bodo tako posamezne davčne zavezance, kot tudi gospodarstvo razbremenili do leta 2026 v skupni vrednosti razbremenitev 22 milijard evrov. Na nek način pravijo severni sosedje, vlada, gospod Nehammer, da je potrebno ljudem vrniti denar, ki so ga izgubili in ga izgubljajo z inflacijo. Zelo razumljiva razlaga. In samo še zadnji stavek, jaz bom seveda, tako kot v prejšnjem sklicu, ta zakon podprl. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima poslanec Miha Kordiš. Izvoli. na široko v zakonski pobudi Nove Slovenije izkazuje kakšen okvir socialne politike želijo voditi, v resnici družinske politike in je zelo problematična in ker je ta glavna točka, kar se nas v Levici tiče, zatika v tem zakonu in ostaja ista, kot je bila tudi v prejšnjem mandatu. sem zelo vesel, da smo to protisocialno pobudo uspelo blokirati v prejšnjem mandatu in da ima nov sklic Državnega zbora dovolj glasov razumnih ljudi, da je ne bomo izglasovali in spustili čez državnozborski postopek. Govorim seveda o rezih v otroških dodatek, v kolikor ta otrok ne nadaljuje svojega šolanja v srednjo šolo. Mislim, po kakšni logiki, po kakšni argumentaciji, ti dejansko pomagaš otroku iz najbolj depriviligiranih, najbolj uničenih družin, tako da mu vzameš eno tretjino otroškega dodatka? Mislim, res potrebuješ hudo, hudo miselno gimnastiko, da upravičiš nekaj takega kot socialen ukrep in še hujše piruete, da ga upravičiš kot ukrep, ki naj zasleduje najboljšo dobrobit otroka. Otroški dodatek je že po zdajšnji zakonodaji in kot je opredeljen med transferjev pri prejemu otroka, prejemek otroka, otroški dodatek gre družini, ampak kot namensko sredstvo za potrebe otroka. In zdaj bi ta namenska sredstva za potrebe otroka znižali, zrezali za eno tretjino, ravno v primerih tistih otrok, ki so iz najbolj disfunkcionalnih družin, iz najbolj marginaliziranih, uničenih, razsutih družin. Kako lahko temu kdorkoli reče, da spodbuja otroke v zasledovanje njihovega šolanja ali spodbuja največjo dobrobit otroka ali kakršnakoli pomoč otroku je meni popolnoma nepojmljivo. Enako kot mi je nepojmljiva širša slika iz katere se ta protisocialna akcija Nove Slovenije napaja. Na eni strani Nova Slovenija zagovarja izplačevanje otroških dodatkov kot nekega univerzalnega transferja povprek in čez oziroma vam povem plastično, ker sem bil tudi že na kakšnih Odmevih z gospodom Cigler Kraljem še preden je postal minister, oni bi, da vsaka tudi bogata družina za vsakega otroka dobi 200 evrov na mesec. In enak prejemek dobi tudi neka revna družina oziroma otroci iz revne družine, ki ga dejansko potrebujejo. Bogataši ga ne potrebujejo. Tudi za otroke v bogatih družinah je poskrbljeno, zato pravim, da ne potrebujejo posebnega otroškega dodatka, kot namenskega transferja kot

tisti, ki prihaja iz revne družine, iz revnega zaledja, bo imel veliko, veliko manj možnosti v življenju, da nekaj naredi iz sebe, ker je tako socializiran, ker nima socialnega kapitala, nima vez in poznanstev in tako naprej. In bi na tej logiki, ki bi jo morala socialna politika odpravljati in blažiti, vi še gradili in še stopnjevali s tem, da bi dali bogatim družinam javni denar, sicer namenjen otrokom iz revnih družin. Iz katere malhe pa mislite, da gredo in bi se plačevale te ideje transferja bogatim družinam na račun otrok? iz istega konta kot gredo otroški dodatki za gospodinjstva, ki jih dejansko potrebujejo, in za otroke, ki so v teh gospodinjstvih v stiski. In v nobenih gospodinjstvih, v nobenih družinah niso v večji stiski kot ravno v tistih, ki otroka ne pošljejo v šolo. Ki so najbolj disfunkcionalne, ki potrebujejo, praktično vsaka taka družina potrebuje svojega socialnega delavca, cel set inštitucij, ki jim pomaga, da se izkopljejo iz svojega marginalnega, perifernega položaja, se praktično vodi neko mlajšo generacijo, ki odrašča v takih družinah, korak za korakom z vso mogočo institucionalno, tudi nevladno pomočjo, da si lahko ustvarijo neko alternativno okolje tekom svojega odraščanja in vsaj poskusijo ne glede na njihovo skromno zaledje nekaj narediti iz sebe in odrasti v polne potenciale kolikor le lahko. Oziroma to, kar smo slišali s strani predlagatelja, dobra plača - dobra izobrazba. Zdaj to, da dobra izobrazba vodi v boljši položaj v družbi, je zelo elementarna razsvetljenska maksima, pod katero se podpišem se podpišem z vso dušo in srcem in jo pogosto sam izpostavljam v Državnem zboru, žal pa jo na vsakem koraku spotika kapitalizem. Če se spomnimo izjav na primer predstavnikov prejšnje vlade, pa v tem ni izjema, da se pač razumemo, recimo gospoda Počivalška, ki je vesoljno Slovenijo hitel prepričevati, da bi morale fakultete izobraževati, kaj že, skladiščnike in šoferje. To je realnost slovenskega kapitalizma. Kjer celo, ko si pridobiš izobrazbo, ko nekaj veš o zadevah, lahko si v njih celo dober, ne boš prišel do službe, ker ti periferna nrav slovenskega gospodarstva kot podizvajalskega gospodarstva ne ponudi primernega delovnega mesta. In imamo dejansko bolj usposobljene ljudi, bolj izobražene ljudi, pametnejše ljudi kot jih lahko požre slovensko gospodarstvo. Pač za izobrazbeno strukturo in kapacitetami naših ljudi slovensko gospodarstvo šepa in zaostaja. Tako, da žal tudi ta povezava med neko meritokracijo in zmožnostjo manevrskega prostora v življenju in izobrazbo ni tako zelo samoumevna kot bi morala biti. Bi morala biti. Pa žal ni, ker, kot rečeno, na vsakem jo spotika kapitalizem. Za zaključek nameravam izpostaviti še princip in koncept univerzalnih temeljnih dobrin. To na noben način ni nekaj, kar se da pokrižati z univerzalnim otroškim dodatkom, pri katerih tudi bogate družine dobijo socialni transfer, kot je želel eden izmed poslancev Nove Slovenije naslikati iz enega preprostega razloga. Univerzalne temeljne storitve raz-blagovljajo naša življenja. Ker vzpostavljajo mehanizme, vzpostavljajo inštitucije, ki se zdaj svaljkajo po trgu in moraš zanje plačevati in tako naprej, iz te sploh tržne logike ali pa dobičkonosne logike, finančne logike jih jemljejo ven in gradijo kot osnovno človekovo pravico, prosto dostopno ne glede na to, kdo si, ne glede na to, kaj si. Ko se pogovarjamo pa o univerzalnem otroškem dodatku, se pa pogovarjamo, kot rečeno in še enkrat bom to izpostavil, o socialnem transferju, ki gre vsem enako, ki ga dobijo tudi tisti, ki imajo polno rit vsega,

v osnovi neoliberalni, tukaj imaš denar, zdaj ga pa kakor veš in znaš razmetuj po trgu. Poanta univerzalnih temeljnih dobrin je pa ravno, da da na področju kjer se izvajajo, samo logiko trga, kapitalizma, financ, denarja, plačilne zmožnosti, itn., suspendirajo. To ni več stvar. To je nekakšna logika na kateri stoji, pa je žal vedno manj dorasel, tako naš izobraževalni sistem, šola brezplačno od začetka do konca, kar ni čisto res, pa bi moralo biti. Tudi naš zdravstveni sistem, vsak dostop do zdravnika, brez da greš k zdravniku z bančno kartico namesto z zdravstveno kartico, pa spet ni toliko res kolikor bi hoteli, da je. To je logika univerzalnih temeljnih dobrin oziroma kakšnih univerzalnih temeljnih storitev, da socialna blazina države vedno poskrbi zate, ne glede na to v kakšnem položaju si se znašel, ne glede na to kdo so tvoji starši, kaj je tvoj ime in priimek in najpomembnejše, koliko imaš pod palcem.

Spoštovane, spoštovani, predvsem spoštovane družine. Ko govori Miha Kordiš, se primite za denarnice in za vse drugo. Pazite na svoje stvari. Spoštovani člani koalicije, če ste dobro poslušali, je kolega pred mano v vašem imenu in pod vašim okriljem govoril direktno v nasprotju z določbami koalicijske pogodbe. svojo antidružinsko politiko, s pravzaprav z napadom na samostojnost in avtonomnost slovenskih družin, da bodo same odločale in razporejale svoje stvari in stil življenja, je pravzaprav najbolj razgalil dejansko stanje, ki bistveno odstopa od napisanega v koalicijski pogodbi. Žal. Pa je kolega Horvat povedal, da glede na napisano smo skupaj. Temeljna ideološka razlika med krščanskimi demokrati in pa radikalnimo socialisti, kar Levica je, je v konceptu odločanja o tem komu kaj ali pa o stopnji samostojnosti. Krščansko-demokratski koncept verjame v enake izhodišče možnosti, potem pa čim večja stopnja svobode, da ljudje, torej tudi družine odločajo o svojih zadevah. Pozorno sem poslušal in si zapisal izvajanje kolega pred mano, oni pa verjamejo v redistributivne mehanizme, torej v koncept čim več vzemimo ljudem, ki delajo, ki denar služijo, čim več jim tega vzemimo in potem bi oni odločali preko redistributivnih mehanizmov, pazite na ta izraz, o tem komu, koliko in kaj. Tudi to sem si zapisal, kateri otrok si zasluži socialni transfer in odločali bi tudi o tem kateri otrok si zasluži družinski transfer, in pazite, če odločajo o tem kateri si zasluži, odloča tudi o tem kateri si tega ne zasluži. Retorično vprašanje. Kaj mislite, kako bi se odločali kdo si zasluži in kdo ne? krščansko-demokratski sistem verjame v to, da so družine sposobne in opolnomočene in moremo jim pri tem pomagati in jih podpreti, odločati o svoji usodi in o svojem življenju in družinski transferji morajo biti lepa podpora temu konceptu.

svoje dolžnosti, pravzaprav pošiljanja šolo obveznih otrok k osnovnošolskemu pouku. Ne bom, res, ne bi rad bil, spoštovane in spoštovani, pokroviteljski, samo svetoval bom gospodu kolegu, da se obrne na tu prisotnega državnega sekretarja, ki je gotovo že bil po številnih centrih za socialno delo po Sloveniji in so mu strokovni delavci in strokovne delavke predstavile nešteto, preveč – preveč – za današnji čas, takih primerov, s katerimi se ukvarjajo. Z nekaterimi že leta in leta, tako, da mine že šoloobveznost, pa z dosedanjimi pravnimi podlagami in koncepti žal velikokrat niso uspešni. Ne samo CSD-je, ker CSD-ji tesno delajo z zavodi za zaposlovanje in z lokalnimi skupnostmi, torej občinami. Dogovorita se, naj vam pove o tem, kaj mu o tem sporočajo lokalne skupnosti. Kolegice in kolegi, celotne lokalne skupnosti se ukvarjajo s tem, predvsem z željo in namenom, da se tem otrokom, ki so očitno zapuščeni in se jim kršijo osnovne otrokove pravice, ne omogoči izvajanja in uresničevanja teh pravic. Celotne lokalne skupnosti, centri za socialno delo, zavodi za zaposlovanje in še številne druge službe, da ne govorim o nevladnikih, ki se tudi, preko svojih programov, izvirnih, lastnih, ukvarjajo s temi družinami in prav je, da se ukvarjajo. Kolegica je omenila, da s tem zakonom oviramo delo Vlade. Kolegica tamle, iz Poslanske skupine Svoboda. Tu bi pa res prosil, da navedete en en primer, na kak način s tem zakonom oviramo delo Vlade? V katerem delu? Res, iskreno bi rad to izvedel. Je pa kolega Horvat dobro razložil in to je, prevzemam odgovornost, moja napaka, da ta zakon ni bil sprejet pa bi lahko mogoče par mesecev prej Vlada vložila to zakonodajo, je pa res, da ga je tudi stranka Levica, kot je bilo povedano, zablokirala. In še nekaj, obravnava na ESS, spoštovana kolegica, popolnoma se strinjam. Popolnoma bodiva natančna, do 1. junija je bila to še moja odgovornost, od 1. junija naprej je pa tamle odgovorni za socialni dialog. In kolikor jaz vem, je ESS še pred mojim mandatom, ko sem bil minister, sklenil, da obravnava na ESS-jih tudi poslanske zakona, žal, mislim žal, pa nisem seznanjen, kaj so naredili s temi zakoni. Verjetno pa, ker niste še imeli, ne vem, prve redne seje ESS-ja, spoštovani državni sekretar, pač ni bilo mogoče teh zakonov obravnavati. Ampak res, zdaj nismo mi kot predlagatelji pravi naslov za to. Še enkrat poudarjam, imate pa prav. Prav je, da se socialni partnerji o teh zakonih tudi izrečejo. Očitno, glede na poslušana stališča, tu ne gre za ljudi, pa za rešitve, ampak gre za prestiž, kdo bo predlagal. Zdaj, razumem, da ima nova ekipa na Ministrstvu za delo druge prioritete, druge načrte. Dobro sem poslušal spoštovanega državnega sekretarja in omenil je, da že imajo v javni razpravi, žal še nisem uspel pogledat, ampak bom pogledal, pa naše strokovne službe bodo tudi temeljito pogledale vaš predlog prenosa direktive,

za starše otrok s posebnimi potrebami, za družine otrok s posebnimi potrebami, ki je tudi izjemno pomembna in gre nasproti tem družinam. Jaz bi predlagal, da to vključite, posvojite in greste nasproti. To bi bil korak v prvo smer. Spoštovana Levica, tam čez, pustite družine, da same odločajo o svojih zadevah. To znajo in zmorejo. In še nekaj, če boste s svojo idejo redistrubicije preveč grozili in posegali v družine vam lahko zagotovim, da znajo družine priti ne samo s kolesi, ampak tudi z vozički.

Predsedujoča, hvala za besedo. Bom šel kar po vrsti, bom pokoristil teh pet minut, ki jih imam, zato da se odzovem na navedbe gospoda Cigler Kralja, ker sem bil praktično v vsaki točki napak razumljen. Začel bom pri Ekonomsko-socialnem svetu in njegovi odsotnosti, torej odsotnosti socialnega dialoga pri obravnavi tega predloga Nove Slovenije, kar je bila bržčas ena redkih dejansko točnih in resničnih stvari, ki jih je gospod Cigler Kralj povedal. Res je, sodelovanje na Ekonomsko-socialnem svetu ni pristojnost te ali one stranke v Državnem zboru, ne glede na to ali je ta v koaliciji ali v opoziciji, marveč je v pristojnosti vlade. če nekemu predlagatelju očitamo odsotnost Ekonomsko-socialnega sveta kot iz koalicijskih poslanskih klopi moramo vedeti, da je pač naša vlada tista, ki je zadolžena za izpeljavo teh postopkov. Ampak hudič je v podrobnostih, Ekonomsko-socialni svet in socialni dialog je potrebno praktično iz nič postaviti nazaj na noge, ker ga je Vlada Janeza Janše popolnoma ignorirala, razsula, razštelala in to traja nekaj časa. Tudi je bila obuditev socialnega dialoga ena izmed zelo jasno in večkrat skomuniciranih temeljnih pričakovanj delavske strani do naslednje vlade in do naslednje koalicije. Naprej, vprašanje prestiža, kdo bo nekaj predlagal in češ, da bomo danes glasovali proti temu zaradi tega, da si bomo lahko sami pripeli značko čez nekaj mesecev za dobre pametne rešitve, uporabil sem že kakšnih 20 minut razprave, jaz ne vem katerega dela, to kar vi predlagate, je slabo in tega mi ne bomo delali in zaradi tega bomo glasovali proti, niste razumeli. Zelo težko tu govorimo o kakršnemkoli prestižu na točki, ko grozite otrokom, da jim boste zrezali otroški dodatek za eno tretjino, otrokom iz družin v največjih stiskah, ki so v takih stiskah, da otroci manjkajo v srednjih šolah. To ni nekaj, kjer bi tekmovali za prestiž, ampak kvečjemu za zdrav razum, nekaj kar bomo zavrnili na glasovanju in česar se na noben način ne sme znova odpirati, ne na tak način, ker je določba proti otrokom, proti sociali, skratka narobe Skregano je z vsem kar bi mogla socialna politika v tej državi biti. Naprej, napad na družine, s tem je gospod Cigler Kralj otvoril, mislim na kateri točki sem napadel družine natančneje. Kakšne hude obrazložitve nismo slišali, razen da ga je zmotilo – kako že je bilo rečeno? - da ne želimo, da družine samostojno razpolagajo s svojim življenjskim slogom s tem ko ne želimo, da gredo socialni transferji bogatim gospodinjstvom. Ali poslušate nekdanjega ministra za delo in socialo, ki govori o življenjskem slogu na temo revežev in reševanja revščine? Kakšen življenjski slog si ti ljudje sploh lahko privoščijo? Dajte no?! Vidimo iz kakšne perspektive se …/izključen prijavljenih. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik vlade

ni nobenih težav. Težave, ki jih imamo, jih imamo s kaznovalno politiko. Ker menimo, da to ni pravi pristop na socialnem področju. Menimo, da moramo sprejeti pozitivne politike, da bo prišlo do spremembe. Se strinjam, da so na tem področju težave, ne pravim, da niso. Ampak moje mnenje je, da to ne bo čisto nič rešilo, ampak bo tiste, ki so že tako v težki situaciji, tiste otroke pahnilo še v hujšo revščino in še v večje težave.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

Ja, vidim da je. Torej interes je. Ugotavljam, da je. Če želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja Aleksander Reberšek, ter predstavnik vlade, državni sekretar Simon Maljevac, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja in sicer najprej predstavnik vlade in nato predstavnik predlagatelja. Sedaj pa pričenjamo s prijavo.

Spoštovani kolega Aleksander, jaz bi vas res prosila, da me ne žalite. Trdite da lažem in glede na to, da se osebno ne poznava, je to izredno nizkotno. Za vsako besedo, ki sem jo izrekla stojim in prosim, da nehate opletate z besedo laž. Nismo na sodišču in tukaj nimamo nobenega sodnika, ki bi lahko odločal o tem kaj je res in kaj ne. Priznati pa vam moram eno stvar in sicer to, da se to zelo dobro sliši. Privlačno je za naše poslušalce, predvsem je pa zelo populistično. Še enkrat ponavljam, imeli ste čas, da zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih sprejmete, a ga niste. Pa še to. Zveza svobodnih sindikatov je takratno ministrstvo pozvala naj se izreče proti tovrstnim posegom v obstoječo zakonodajo in to meni veliko pove. Njihovo mnenje moramo spoštovati in tudi pozdraviti. Vi pa ne upoštevate ne njihovega mnenja in ne socialnega dialoga. Predlog zakona ni dovolj dober in kot takega ga jaz ne morem podpreti. Ne jaz, ne naša Svoboda. Glede nagajanja vladi je pa zadeva jasna. Vaši nameni so jasni. In zakaj so samo vaši predlogi korak v pravo smer? Zato ker so vaši ali zato ker so res dobri? Ne vem, no. Hvala.

Zdaj, vprašanja na to, odgovora na vprašanje s čim oviramo delo vlade nismo dobili. Zdaj, mislim, da tudi kažemo svojo držo, da podpremo stvari, ki so dobre, ampak je pa res, da o veliko zakonih, ki bi jih predlagali s strani vaše vlade še nismo imeli možnosti odločati. Ste pa tudi vi, za kar smo hvaležni, mislim da kar nekaj opozicijskih predlogov tudi podprli in to se mi zdi zelo dobro, tudi za sedanjost in prihodnost tega parlamenta in politične kulture. Dolžan sem v tej razpravi še en podatek od prej, da ne bo ostalo v zraku.

in sva se strinjala, da sva za napako kriva vsak polovično. Pisno mnenje je bilo napačno, ustno mnenje je bilo pa posodobljeno in torej pravilno. verjetno nisem čisto dobro poslušal, sem pa dobro bral. Tako da tu sva se sporazumela. Pa še eno stvar sem dolžan povedati. Treba je biti izjemno natančen ko govorimo o transferjih. Eno so socialni transferji, ki imajo svoj namen. Njihov ključen namen je podpreti najšibkejše. In naša dolžnost je, da je sistem socialnih transferov oblikovan tako, da res učinkovito, hitro podpre tiste, ki pomoč potrebujejo, da je to res varnostna mreža ko se ti zgodi nekaj hudega. Na drugi strani imamo pa družinske transferje, ki so pa namenjeni temu, da se družinam, še posebej ko se povečujejo za nadaljnje družinske člane, njihov standard ne bistveno poslabša. V Novi Sloveniji to razumemo kot ustavno določeno ustvarjanje razmer za to, da se lahko mladi starši odločajo za rojstvo otrok. Torej, spoštovane in spoštovani, pozivam vas ne boj proti družinam. Dajmo se boriti za družine. Dajmo se boriti za te, ki so najranljivejši in ki potrebujejo našo pomoč. In ta novela gre v to smer. Prosim podprite jo. Ne zato, ker bi bila najboljša. Verjetno ni najboljša. Trdim pa, da je optimalna.

hvala za besedo. Ločevanje družinske in socialne politike, ki naj bi zasledovala vsaka svoje smotre je popolnoma zgrešena. Če jih opredelimo plastično je družinska politika, ki naj bi zagotavljala standard družin abstrahirano od njihovega gmotnega položaja v osnovi prerazporeditev denarja od revnih družin k bogatim družinam. Imamo ministrstvo za socialne zadeve, imamo politiko socialne varnosti kot varnostne mreže in varnostne blazine. In seveda če iz te malhe in iz teh kontov financiramo že tako premožne družine bo toliko manj denarja in toliko manj razpoložljivih možnosti, da se pomaga tistim, ki bi pa pomoč dejansko potrebovali. To je ta temeljna logika. Ideja socialne države je robinhudovska država, vzame tam kjer je, tam kje so milijoni, in krivice in neenakosti sicer nastajajoče znotraj kapitalizma blaži skozi redistributivne mehanizme, davki na eni strani, socialni izdatki, javno izobraževanje, javno zdravstvo, infrastruktura na drugi strani. Brez tega nam družba razpade oziroma brez tega se Slovenija spremeni v podalpsko inačico Združenih držav Amerike. Ali si to želimo? Mislim, da ne. In ti mali drobni elementi, ki jih propagirajo iz desne, češ, da naj bi zasledovali dobrobit otroka so v resnici elementi politike, ki korak korak korak korak pripeljejo do razsula, ki ga poznamo v Združenih državah Amerike. Če se jemlje revnim in se daje bogatim. In točno to je zgodba z otroškimi dodatki. Konkretno v tem predlogu novele, ki pravi, da se otrokom, ki ne gredo naprej na srednješolsko izobraževanje in edini otroci, ki ne gredo naprej na srednješolsko izobraževanje so otroci v družinah, kjer je res huda stiska, vsestranska in vse možna, skratka, da se najrevnejšim otrokom v najbolj problematičnem družinskem položaju zreže otroški dodatek za eno tretjino. To ni oblika pomoči. To ni oblika stimulacije. To je oblika kaznovanja in palice. Diametralno nasprotje od tistega kaj naj bi socialna politika bila.

Najprej je prerazporeditev revnih k bogatim, čemur sami rečejo ločitev družinske in socialne politike, kar smo lahko videli na praktičnem primeru proti koncu prejšnjega mandata, ko so spisali obliko kovidne pomoči narejeno na ta način, da so jo določena gospodinjstva, ki izhajajo iz minimalnimi plačami ostala brez tega dodatka, so jih pa dobili gospodje visoki uradniki in politični funkcionarji Nove Slovenije na ministrstvu. To je čist logika ločitve družinske in socialne politike v praksi. To je en element njihovega razsuvanja socialne države. Drugi element pa je, da družine, ki so se znašle v stiski oziroma ljudje v revščini na sploh, da se jih neprestano sumniči in obravnava, včasih malo bolj direktno, včasih malo bolj medvrstično, kot zgolj kopico lenuhov, goljufov in splošnih nebodisiga treba. In ki jih je zato ob vsakem evru in vsakem centu treba preganjati s palico in jim gledati pod prste, jih sleči za vsak transfer do gat, jih ponižati, ko pridejo na center za socialno delo, ne pomagati, ponižati z raznoraznimi izjavami in ne vem kaj še vse, s tem, da se jih čez nekaj 40 evidenc tam spusti, med tem pa bi sočasno razdeljevali denar iz kontov Ministrstva za delo namenjen pomoči revežem, bogatašem, ki jih na nobeni točki ne sumijo, da tega denarja pa morda ne bodo porabili za otroka, ampak raje za vlaganje v kriptovalute in finančne špekulacije. To pa ne, ne. Že zadnjič ste eno izmed svojih razprav zaključil, pa bom tudi to, ker se mi zdi na mestu, da glavni goljufi in glavni kriminalci pri nas niso tisti, ki koristijo denarno socialno pomoč, ampak tisti, ki hodijo okoli v kravatah, sedijo na milijonih in bi jim med drugimi Nova Slovenija namenjala javna sredstva in javni denar pod pretvezo ločitve družinske in socialne politike na račun najrevnejših, najranljivejših, tudi otrok. Hvala lepa. replika…. V delitvi časa, se opravičujem, pa ni replike. Tako je, res je. To je delitev časa, ni. Na vrsti je predstavnik Vlade, se pravi, državni sekretar ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, sekretar MDDSZ):** Samo še eno stvar za konec bi rad pojasnil. V razpravi sem slišal, da imamo druge prioritete kot je družina. To enostavno ni res. Naša prioriteta Vlade in ministrstva so vsi državljani in državljanke, vsi prebivalci in prebivalke Slovenije in naredili bomo vse kar lahko, da bo njihovo življenje boljše. Pomembne so nam tudi družina in zato je bila ena izmed prvih stvari, ki smo se lotili, ravno priprava novele, ki je že v javni razpravi, tako da jaz upam, da jo

Hvala lepa za besedo. Svoje stališče je podal poslanec Levice, Miha Kordiš, ki bo glasoval proti podaljšanemu očetovskemu dopustu, ki bo glasoval proti temu, da lahko skrajšan delovni čas koristita obadva starša hkrati in ki bo glasoval proti otrokom s posebnimi potrebami. Sram vas je lahko v dno duše. Leve Vlade ste v preteklosti v enajstih letih otrokom s posebnimi potrebami namenile 17 evrov, 1,6 evra na leto ste jim namenili. Dokler ni prišla naša Vlada, naš minister Janez Cigler Kralj, ker smo staršem teh otrok dvignili nadomestilo za 160 evrov na mesec, ca vsaj živijo kolikortoliko z minimalno plačo. Danes pa boste, spoštovana koalicija, glasovali tudi proti temu, da bi pomagali staršem otrok, ki imajo del leta svoje otroke v zavodu, del leta pa doma, da bi na račun tega, ker imajo otroke več časa doma, prejeli kakšen evro več.

Zato ker si želijo v tej državi čim več ljudi na socialki, čim več revežev, ker je to njihova volilna baza. In spoštovana koalicija, vi ste talec Levice. Koalicija ima v tej državi samo en problem, reče se mu Levica. Ne pristajajte na to, kar govori Levica, da vas suče takole okoli prsta. Glejte dobre rešitve, ki prihajajo iz opozicije, in jih podprite. In še enkrat se navežem na to, kar je spoštovana poslanka govorila, da nagajamo koaliciji, ker smo vložili ta zakon. To ni res, to je laž. Vi tega Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih niste vložili, se pravi ne bremza nobenega vašega zakona. In zakaj tega nismo sprejeli v času prejšnje vlade? Zaradi vaših novih članov stranke SAB in stranke LMŠ, ki so se zdaj k vam pridružili. Tudi oni so dali podpise pobudo za referendum. Zdaj so pa pri vas. Zaradi tega mi nismo. Mi smo vse pripravili, zakon bi bil sprejet, če ne bi KUL - Levica, SD, LMŠ, ne vem kdo še, vem kdo še, SAB so dali pobudo za referendum. Ta zakon bi moral biti sprejet že v času prejšnje vlade, pa ni zaradi teh strank. In Svoboda, del teh ljudi, teh poslancev, teh članov ste sprejeli tudi pod svoje okrilje. V Levici pravite, da se otroški dodatek dodeli v naravi, da je to slab ukrep in da bodo otroci prikrajšani. Saj veste, kaj pomeni ta pomoč v naravi. Da se svetovalec na centru za socialno delo usede z družino, se z njo pogovori, na kakšen način bodo plačali položnico za elektriko, na kakšen način bodo oblekli nekoga in tako naprej, da se uredi nakup hrane in pa oblačil in tako dalje. In kdo izmed vas, ki zdaj tukaj notri sedite, verjame, da te družine, ki imajo te probleme, otroški dodatek res namenjajo za svoje otroke? Kdo izmed vas to misli? S tem ukrepom vsaj poskrbimo za to, da imajo otroci elektriko, da imajo otroci hrano, oblačila in tako dalje. Dajte še enkrat premisliti, preden boste stisnili tipko proti, da se pa vendarle podprete ta naš predlog zakona, ki je zelo dober. In sram naj vas bo v Levici, ker ste furali to zgodbo in ste vi bili glavni pobudnik za to, da ste vložili pobudo za referendum v času prejšnje vlade. Mnoge družine, mnogi otroci bodo ravno zaradi vas prikrajšani. Hvala za besedo, predsedujoča. Prosim, če zaščitite mojo integriteto, razpravo - konec koncev so vsi, ki so tukaj notri sodelovali v tej razpravi, so me slišali vključno z vami, predsedujoča in opozorite gospoda Reberška, naj ne laže. Ker laže kot pes teče. Naj lažje glede na omejeno minutažo to izpostavim na način, če rečem, da cela država ve, da kadar desna tribuna vpije Za otroke gre!, gre za vse samo za otroke ne. Ja, jaz res naprošam, spoštovani predlagatelj in tudi sicer na splošno, da se vzdržite raznih zlorab, ko zaključujete svoje razprave, da pretvarjate in potvarjate diskusije drugih, da potem dejansko zavajate s tem javnost in popolnoma spravite razpravo v neko smer, ki si je ne zasluži. Tako, da jaz vas resnično vse skupaj naprošam, da se držimo nekih minimalnih standardov neke dostojne komunikacije in da ne sprevračamo tistega, kar je bilo povedano. In ne zlorabimo tega, da smo na koncu zadnji, ker smo pač predlagatelji in potem v svoji razpravi to zlorabimo na tak način, ko potem pač drugi nimajo več možnosti replicirati in tako naprej. Resnično prosim za to. Izvolite. Postopkovno, domnevam,

Tako, da zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v petek, 1. julija 2022, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja gospodu Tomažu Liscu. Izvolite. Hvala lepa za besedo, še enkrat. Novo Slovenija vlogo družine prepoznava kot eno najpomembnejših v naši družbi. Družina, materinstvo, očetovstvo, otroci in mladina so za nas temelj zdrave družbe. Državo vidimo v vlogi tistega, ki ustvarja spodbudne razmere za odločitev za družino in njen razvoj. Ključ za rešitve demografskega izziva vidimo v mladih družinah, ki imajo rešen stanovanjski problem, varno zaposlitev in možnost usklajevanja družinskega in poklicnega življenja. Za krščanske demokrate je družinska politika ustvarjanje ugodnega ekonomskega, socialnega in družbenega okolja za ustvarjanje družine. Ne verjamemo v mešanje družinske in socialne politike, saj sta to področji z različnimi nameni in cilji. Za nas sta zakon ter družina središče in temelj družbe. Ustvariti želimo družbo, ki je prijazna do družin in v kateri so otroci dobrodošli. Naš cilj je, da odločitev za otroka ne sme dodatno finančno obremeniti družinskega proračuna. Naredili bomo vse, da družine z otroki ne bodo več v slabem finančnem položaju, kot družine brez otrok. Edina služba, v kateri je oseba nenadomestljiva, je starševstvo. Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja vodi v zdravo družbo. S tem lahko dosežemo uspešen gospodarski razvoj in demografski preporod. Najti moramo pravo ravnovesje med družino in poklicnim življenjem, kariero in starševstvom. Poglavitne rešitve novele Zakona o usklajevanju pravic iz javnih sredstev. Ker je za nas vsak otrok enako vreden, si želimo postopno ločiti družinsko politiko od socialnega varstva, zato predlagamo, da se pri letnih pravicah otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in kosila pri ugotavljanju materinskega položaja upošteva le še dohodek, ne pa tudi premoženje. Vpliv premoženja na pravice je majhen, pomeni pa veliko administrativno obremenitev postopka. Čas, ki ga zaposleni na CSD namenijo za administracijo, bi lahko mnogo bolje uporabili za pomoč družinam na terenu. Otroški dodatek se ne bi več upošteval kot dohodek pri priznanju državne štipendije in subvencije najemnine. Kadrovska štipendija in plačilo za študentsko delo se v celoti ne bi upoštevalo kot dohodek družine pri priznavanju vseh pravic iz javnih sredstev; otroški dodatek, državna štipendija, denarna socialna pomoč, subvencija, najemnine. S poenostavitvijo postopka priznavanja pravic iz javnih sredstev želimo omogočiti učinkovito izdajo informativnih izračunov in razbremeniti center za socialno delo nepotrebnega administrativnega dela. Poskrbeti želimo za starejše, nezmožne za delo, trajno nezaposljive in sicer tako, da ob podaljšanju pravice do varstvenega dodatka CDS odloča po uradni dolžnosti. Če je oseba upravičena do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, pa bi bila hkrati upravičena tudi do pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ta pravica nadomešča dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Urediti želimo tudi elektronsko vročanje odločb in informativnih izračunov, s čimer bi se omogočila uporaba Zakona o debirokratizaciji, ki dopušča navadno elektronsko vročanje. Gre za ukrep, ki bi pomembno razbremenil glavne pisarne CSD. Socialna varnost temelji na osnovni ideji solidarnosti. Skupno zameji tveganja, ki jih posameznik sam nikoli ne bi mogel razrešiti. Osnovne oblike solidarnosti so pomoč in podpora v najožjem življenjskem krogu; v družini, med prijatelji, med sosedi in v zasebnih skupnostih. Država ne bo dajala miloščine, prav tako ne bo omogočala brezplačnega življenja. Omogočala pa bo življenje v socialni varnosti. Kdor je solidaren, se je pripravljen čemu odreči, kdor se zanaša na solidarnost države ima dolžnost državi nekaj doprinesti. Solidarnost prepoveduje izkoriščati sistem socialne varnosti. S to novelo želimo poskrbeti za to, da bo sistem socialnih prejemkov predstavljal zanesljivo varnostno mrežo za tiste, ki jo zares potrebujejo v času, ko ne zmorejo sami poskrbeti zase. Na drugi strani pa je seveda treba poskrbeti tudi za to, da se te varnostne mreže ne izkorišča, kar pa urejamo z drugimi zakoni iz našega paketa socialne zakonodaje.

Hvala lepa. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavniku vlade, državnemu sekretarju na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica Državnega zbora. Spoštovani poslanke in poslanci! Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Matejem Toninom je v obravnavo v Državni zbor vložila predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je danes pred vami. Skupina poslank in poslancev z odvzemom z odvzemom premoženja pri ugotavljanju materialnega položaja pri letnih pravicah iz javnih sredstev, kot so otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in subvencija kosila in neupoštevanjem otroškega dodatka k dohodek pri priznanju pravice do državne štipendije in subvencije najemnine predlaga postopno ločitev družinske politike od socialnega varstva. Skupina poslank in poslancev predlaga še, da se kadrovska štipendija in plačilo za študentsko delo v celoti ne upošteva kot dohodek pri priznanju vseh pravic iz javnih sredstev, poenostavitev postopka priznavanja letnih pravic, podaljševanje pravice do varnostnega dodatka po uradni dolžnosti s strani centrov za socialno delo ter razširitev kroga upravičencev do pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki nadomešča dopolnilno zdravstveno zavarovanje, in sicer za osebe, ki so hkrati upravičene do denarne socialne pomoči in do varstvenega dodatka. Vlada Republike Slovenije predloga zakona ne podpira. Vlada Republike Slovenije meni, da mora družinska politika ohranjati socialne kriterije in v večji meri pomagati tistim, ki se soočajo z materialnim pomanjkanjem in socialno izključenostjo ter da je pri poseganju v zakonske določbe potrebna previdnost, saj lahko večja univerzalnost ukrepov pomeni nižanje že pridobljenih ravni pravic obstoječih upravičencev. Dodatno vlada meni oziroma izpostavlja pomen celostne obravnave, ki se z /nerazumljivo/ premoženja pri ugotavljanju materialnega položaja pri letnih pravicah iz javnih sredstev ne zasleduje, ampak zgolj ukinja upoštevanje celotnega premoženja. Vlada Republike Slovenije dodaja še, da je Državni zbor aprila leta 2022 sprejel zakon za urejanje položaja študentov, ki je bil pripravljen s strani Študentske organizacije Slovenije. In ta je med drugim izračunal upravičenosti do letnih pravic iz javnih sredstev izvzel dohodke iz študentskega dela in kadrovskih štipendij do zakonsko določene višine. Z namenom okrepiti upravičenost do pravic iz javnih sredstev na podlagi jasnih in pravičnih socialnih in ekonomskih kriterijev bo Vlada Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj z ostalimi ukrepi iz koalicijske pogodbe in začrtanimi aktivnostmi na področju pravic iz javnih sredstev opravila temeljit pregled stanja in na podlagi ugotovitev pripravila nov predlog novele zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo poslanec Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Spoštovane kolegice, kolegi! Pred nami je še eden izmed predlogov zakona, ki ga je sedaj že opozicijska stranka konec prejšnjega mandata poskušala sprejeti po hitrem postopku, brez socialnega dialoga, brez sindikatov, brez gospodarstva in brez kakršnekoli kritične javne razprave. Za Socialne demokrate je današnji predlog spremembe zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki naj bi bil del tako imenovane mini socialne reforme, ki jo je načrtovala prejšnja vlada še najbolj sporen, saj se ne strinjamo, da se premoženje družin ne bi štelo pri dodelitvi in odmeri letnih socialnih pravic iz javnih sredstev, kot je na primer otroški dodatek ali državna štipendija. Predlagana rešitev, ki pomeni tudi ločevanje družinske in socialne politike se sicer na prvi pogled zdi privlačna in morda celo smiselna, **98. TRAK: (VP) 17.20** (nadaljevanje) vendar lahko že po prvem konkretnem razmisleku spoznamo, da gre le za puhlo in neprepričljivo tezo, ki poskuša prikriti njen resnični namen nagraditi tiste, ki imajo že tako veliko in dovolj za dostojno in kvalitetno življenje, da ne potrebujejo državne pomoči, ter jim omogočiti še dostop do sredstev, ki bi morala biti namenjena tistim, ki jih resnično potrebujejo za osnovno preživetje. Socialni demokrati smo prepričani, da socialne in družinske politike ni mogoče ločiti, saj sta neločljivi in med seboj tesno povezani. Družinska politika mora ohraniti tudi socialne kriterije, saj predstavljajo pomembno varovalko, da najbolj ranljive otroci, ženske in družine z nizkimi dohodki in premoženjem ne padejo še globlje v brezno revščine in socialne izključenosti. Socialni demokrati nasprotujemo sprejetju tega predloga, ker menimo, da takšna politika vodi v nadaljnje razslojevanje družbe. V Sloveniji se razlike glede na premoženjski položaj posameznika in družine namreč povečujejo in so bistveno večje od dohodkovnih razlik. Nizka dohodkovna neenakost je pri nas predvsem posledica progresivne obdavčitve ter deloma tudi prerazdelitve, ki jo zagotavljajo socialni transferji. Slovenija je namreč po mednarodnih primerjavah glede ureditve družinskih in socialnih pravic v samem vrhu Evropske unije. Prav sistem socialnih transferjev, ki upošteva dohodek in premoženje posameznika ali družine, še vedno predstavlja pomemben dejavnik zmanjševanja tveganja revščine, saj se zaradi izplačanih socialnih transferjev stopnja tveganja revščine leta 2017 znižala za 44 %, v letu 2018 pa za 43. Učinkovitost socialnih transferjev pri zmanjševanju revščine je v Sloveniji glede na povprečje Unije za 10 % višja, saj se je stopnja tveganja revščine zaradi izplačanih socialnih transferjev v Evropski uniji leta 2017 znižala le za 34 %. Ali povedano drugače, če se v dohodek nebi šteli družinski in socialni prejemki, bi bila stopnja revščine v letu 2021 pri nas 21 %. Namesto tega pa se je po zadnjih podatkih Statističnega urada stopnja tveganja revščine za lansko leto znaša 11,7 %. Vsaka vlada ali politična stranka bi se torej morala reforme družinskih in socialnih prejemkov lotevati skrajno previdno in celovito, saj se lahko zelo hitro poruši krhko družbeno ravnovesje, ki temelji na načelu solidarnosti in pravičnosti sistema socialne varnosti. V skladu z mnenjem Vlade Republike Slovenije in koalicijskim dogovorom Socialni demokrati pričakujemo, da bo glede vseh danes predlaganih rešitev pristojno ministrstvo za socialne zadeve opravilo temeljit pregled sistema družinskih in socialnih prejemkov ter na podlagi teh ugotovitev pripravilo celovito in socialno pravično spremembo sistema socialnih transferjev, o katerih se bo predhodno opravil še seveda obvezen socialni dialog in javna razprava z vsemi zainteresiranimi deležniki. Iz navedenih razlogov menimo, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala.

Nekje proti zaključku razprave k prejšnji točki sem poskušal uokviriti celoten paket NSi-jevi zakonov, na kakšen način oni razumejo socialno politiko in zakaj je ta socialna politika v resnici globoko protisocialna politika. Namesto, da bi opravljala »robinhoodovsko« funkcijo (od bogatih k revnim), opravlja superhikovsko funkcijo, se pravi od revnih k bogatim. Približno takole si to predstavljajo. Najprej pravijo, da je potrebno razločiti družinsko politiko od socialne politike, kar preprosto rečeno pomeni, da sredstva, ki gredo sedaj za revnejše družine, se začnejo pretakati in jih lahko koristijo tudi premožne, bogate družine. In malha, ki naj bi pomagala revnim gospodinjstvom v stiski, se seveda zmanjša. In je ukrep dvakratno nepravičen. Po drugi strani pa se ideja socialne varnosti in solidarnosti sesuva na ta način, da se tistim, ki dejansko potrebujejo denarno socialno pomoč oziroma socialno blazino države kot solidarnostnega mehanizma, te na tisoč in en način odreka, se jih neprestano slika v neke lenuhe pa goljufe in ne vem kaj še vse in administrativno preganja s palico. In je logika socialne politike namesto pomoči državljankam in državljanom v stisku logika penalizacije. Zakaj sem vse to povedal na točki predloga zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev? Ker smo enako kot pri prejšnji točki na podlagi otroških dodatkov za bogataše na račun revnejših otrok, vidimo tudi v tem zakonu pri uveljavljanju pravic otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice in subvencije upoštevanja oziroma izključitve premoženja iz kriterijev pod katerimi jih lahko koristiš. Če vam povem bolj preprosto, po novem vloge pri koriščenju določenega dela pravic iz javnih sredstev, ki naj bi pomagale ljudem v težjih gmotnih položajih, dejstvo da ti sediš na obilici premoženja, sploh ne igra več nobene vloge. Oziroma povedano še drugače, vse to kar sem naštel, od otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije, malice in subvencije kosila, če si ti de facto bogataška družina, ki pa ne izkazuje nekega prihodka ali pa slučajno ne izkazuje nekega prihodka zaradi zelo specifične situacije, hkrati pa imaš globoko premoženjsko zaledje, boš ravno tako lahko koristil transferje, kot če si neka družina, ki bi te transferje dejansko potrebovala. In vidimo to logiko znotraj socialne politike, ki prerazporeja solidarnostne mehanizme iz ljudi v stiski od revežev, od delavskega razreda k višjim, srednjim razredom, tudi bogatim. Počne perfidno, po korakih, ampak to počne, v tem konkretnem primeru tako, da kriterij premoženja izključuje izkoriščenja določenih transferjev in to je seveda problem. Enako kot je problem nadaljevanje te zakonske intervencije, kot smo lahko slišali tudi v predstavitvi stališč predlagatelja, se seveda svoji retoričnemu retoričnemu enačaju palice ni mogel izogniti, ko je govoril o kršitvah in zlorabah in tako naprej. Ja ne, seveda, te kršitve pa zlorabe so rezervirane za tiste, ki bi dejansko potrebovali pomoč socialne države, pa jih ta država odganja, s tem, ko se spreminja v socialnega policaja in v administrativni, birokratski labirint. Po drugi strani pa kot rečeno, se pa koriščenje transferjev namenjenih odpravljanju neenakosti reševanju revščine, itd., za uporabo kar iz idejnega vidika lahko kar rečemo kar zelorabo premožnejših legalizira. To pa ni goljufija, to ni malverzacija, da nekdo, ki ima cel kup nekega premoženja, ki ga je lahko podedoval, lahko si ga je prigrabil na račun drugih, karkoli že, sedaj lahko uveljavlja določene določene transferje sicer rezervirane kot obliko solidarnostne pomoči v okvirih redistributinih mehanizmov države. Mislim, da od te točke dalje ne rabim kaj pretirano podrobne več pojasnjevati zakaj je ta politika popolnoma zgrešena, zakaj je cinična, zakaj je popolnoma zavržna. Mi bi morali imeti socialno državo kot socialno blazino, socialno mrežo za pomoč ljudem, ki so se znašli v stiski, kdorkoli že so, kakršenkoli je že njihov položaj, ne pa, da se jih preganja, ne pa, da se jih odganja, ne pa da se jih javno stigmatizira. Kaj šele, da bi že tako omejena sredstva za izgradnjo socialne države v tem ožjem MDDSZ-jevskemu smislu razprli še v popolnoma nelegitimno javno subvencioniranje in financiranje bogatejših, premožnejših družin. Nadaljeval bi v drugemu delu zakona in sicer v temu ukrepu v katerem je vredno pa nekaj spregovoriti in ga postaviti v kontekst. In sicer, da o podaljšanju pravic do varstvenega dodatka center za socialno delo odloča po uradni dolžnosti, in če je oseba upravičena do denarne pomoči in varstvenega dodatka, varstveni dodatek je oblika transferja za starejše z nizkimi pokojninami, je hkrati upravičena do pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki nadomešča dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zdaj največji problem pri varstvenemu dodatku je tako imenovana vračljivost. Ko ti želiš koristiti določene socialne transferje, tega ne boš pokoristil in izkazal zgolj z nekim osnovnim materialnim statusom v primeru recimo, če zaprosiš državo za doplačilo oskrbe

skrb za tvojo varno starost prevzeti tvoji potomci, otroci, po možnosti tudi vnuki, glede na to, kako zelo oskrbnina za domove starejših občanov letijo v nebo, pa čeprav je nek starostnik nizki pokojnini oddelal svoje družbe. Je delal 40 let, je plačal davke. Si zasluži, in prav je, da bi za njegovo varno starost poskrbela država. Ampak ne, država tega ne želi storiti. In se sklicuje na njihove mlajše družinske člane, ne glede na to, v kakšnemu položaju so se ti znašli, in ne glede na to, da bi država po defoltu, na stara leta morala poskrbeti za vsakega. In potem pridemo do zaključnega ciničnega twistta. Če boš ti vendarle uveljavljal svoje socialne pravice, se ti bo država usedla na nepremičnino, na kmetijo, na zemljišče, stanovanje, hiško, za katero si delal celo življenje, in ki je tvoja edina stvar, ki jo imaš, v skrajnemu slučaju, ki jo prenašaš, v koliko sploh karkoli imaš, ki jo prenašaš lahko naprej svojim potomcem v upanju, da dobijo malo boljši izhodiščni položaj v svetu, da se v vedno bolj in bolj krutem kapitalizmu morda malo lažje znajdejo, da ne bodo štartali iz nič, kakor si recimo štartal ti, iz neke starejše generacije, ampak bodo v svet odšli vsaj približno zavarovani z neko streho nad glavo. Na tak način vsi starši razmišljajo. Na tak način si vsi starši želijo najboljše za svoje otroke. Ampak ne, ne. Revščina se zelo rada deduje znotraj družine, že tako, samo po sebi, tisti, ki je odraščal v revni družini, bo tudi skozi življenje bistveno težje shajal od nekoga, ki zrasel v premožnejši družini. Potem pa država še dodatno kanalizira otroke iz teh revnih gospodinjstev na način, da jim, ker mogoče, ali pa verjetno nimajo zmožnosti, da pokrijejo oskrbnine v domu starejših občanov za svoje starše. Zaplombira tisto, kot rečeno, stanovanje, bajto, kmetijo in tako naprej. In jim reče, zdaj se pa vi magično skašlajte tega denarja, ali pa vam vzamemo streho nad glavo. to je grozljiva logika, ki jo za enkrat še nobena oblast in nobena garnitura na Ministrstvu za delo ni vzela resno, kaj šele, da bi jo resno odpravljala. Pojavila se je v našem zakonodajnem korpusu in razumevanju, kako naj socialna država deluje, nekaj mandatov nazaj, in primarno ni bila namenjena temu, da bi država kakorkoli želela zagotavljati neko pravičnost ali znotraj družinsko, medgeneracijsko solidarnost ali karkoli takega, kar bi morda lahko danes slišali, ampak je bila namenjena eni in eni sami stvari. To je, da preventivno v naprej odganja revnejše prebivalce od koriščenja njihovih socialnih pravic. Glavni učinek vračljivosti socialne pomoči, pa varstvenega dodatka in tako naprej, je bila in še vedno je, da ljudi zastraši pred tem, da ostanejo njihovi potomci še brez tiste malo nepremičnine ali pa premoženja, kolikor ga človek mogoče ima. In v tem je bila sila, sila učinkovita. revščina med starostniki je zato skokovito poskočila. Tako da, čeprav je vredno razmisliti kot o enem izmed možnih scenarijev, kako popraviti najnižje dohodke, predvsem med starejšimi, na način avtomatizacije razdeljevanja vsaj dela socialnih transferjev, moramo imeti v mislih tudi ta negativni aspekt, tudi če nekomu avtomatsko odredimo določen socialni transfer z najbolj plemenitimi idejami v mislih, če bo, glede na neko specifično situacija posameznika ali pa gospodinjstva, ta prispevala k temu, da država vzame stanovanje in vzame hiše, ne vem, kaj še vse, smo naredili več škode, kot koristi. – 17.35** (nadaljevanje) zabrisati ven iz naše zakonodaje. Šele potem se bomo lahko ob morebitnem dodeljevanju socialnih transferjev na avtomatski način sploh lahko pogovarjali o kakršni koli socialni pravičnosti. Hvala. Hvala. Naslednji ima besedo mag. Darko Krajnc v imenu, za predstavitev stališča Poslanske skupine Svoboda. Hvala za besedo, spoštovan gospod podpredsednik. Ja, ni prvi zakon, o katerem predstavljam mnenje. Danes oziroma na tej seji obravnavamo od 40 točk 37 zakonov in moram reči, da je nekaj teh zakonov med seboj prepletenih, ampak tudi neusklajenih. Nedodelanih. Rešitve so všečne, niso pa sistemske. To, kar ves čas opozarjam. Kot strokovni delavec, socialni delavec, ki sem delal veliko na terenu, sicer v nevladni organizaciji, medgeneracijskem centru, pa hkrati tudi že 15 let skoraj vodim rejniško društvo Slovenije, imam veliko pogleda v to, kako v resnici ljudje na terenu živijo in kaj so tiste težave. Zdaj, resnica je nekje vmes. Imamo zelo ostra diametralna stališča. Na eni strani Levice, na drugi strani Nove Slovenije. Dejansko pa je, da je potreben en pogled od zunaj, od znotraj in od strani. Na kaj tu ciljam? Predvsem na to, da zgolj in samo ukrepi v finančnem smislu in neka kaznovalna politika zadev na mikroravni ne more spremeniti. Potrebujemo več socialnega dela z ljudmi. Teh ukrepov žal ne vidim znotraj teh predlogov. Še ena razjasnitev, ne. Velikokrat je očitano, da sploh se ne posvetimo materiji. Če bi res gledali zgolj v luči namere in načinov blokiranja našega dela te zakone, potem bi čustveno in osebno vse predloge, ki so bili podani, zavrnili. Brez pomisleka. Ne, mi smo jih dali resorjem, pristojnim, ki so podali svoja mnenja in tudi sami smo jih preučili. Zdaj, zakon, ki je pred nami, glavni cilj je, da bi poenostavil postopke odločanja o pravicah iz javnih sredstev, lažje in učinkovitejše odločanje o pravicah iz teh sredstev, pa vendar. Že sedaj bi se marsikaj dalo tehnično urediti. V tem času najbrž bi morali imeti tudi poenoteno bazo in da imamo verjetno, glede na to da tudi dohodninske odločbe oddajamo, in pregled nad vsem premoženjem, razen tistih seveda sumljivega in nedokazljivega izvora, ki bi lahko postala mogoče del financiranja teh dodatnih pravic, ki žal očitno nimajo niti zagotovljenih virov. Predlog zakona je bil februarja že vložen v prejšnjem mandatu prejšnje vlade, ni pa bil obravnavan. tega niste storili, potrebe po sprejemu tega zakona očitno niso bile tako močne. Ko pa govorimo o konstruktivnem načinu, namenu prispevanja v skupne dobre rešitve, zdaj kolega Horvatha, mojega kolega s Prekmurja ni tu, če je namera po sprejetju tega zakona iskrena, resno prizadevanje, da bi se uskladili potem s koalicijo in ne rokohitrsko vložili v isti sekundi, ko smo potrdili mandate, te zakone na tak način, to se meni pač ne zdi konstruktivno. Čez to smo sicer šli. Si pa prizadevam, da bomo potem verjetno skupaj tvorno našli boljše predloge in tudi pričakujem, da bo pristojno ministrstvo, gospod državni sekretar je te stvari že predstavil, da bomo določene od teh stvari, ki so v praksi tudi pomembne, zajeli v rešitve. Mnenje Vlade v tem primeru je, da mora družinska politika ohranjati socialne kriterije ter v večji meri pomagati tistim, ki se soočajo z materialnim pomanjkanjem in socialno izključenostjo. Zato je pri tem poseganju potrebna previdnost in predvsem ne posegati toliko v obstoječe pravice na tak kaznovalen način. zdaj če gremo omeniti celostno učinkovito in motivacijsko težo predlaganih zakonov, ves čas poudarjam, celostno, pričakoval bi en socialnih zakon, ki bi urejal več teh stvari skupaj. Želim si, da bo res prišlo do tega temeljitega pregleda stanja, da bo udeleženo ves stroke, da bomo imeli na terenu več strokovnih delavcev, ki bodo imeli čas iti v družino in se z družino pogovarjati, skupaj ustvarjati rešitve, to kar je v bistvu socialnega dela. Na tak način si jaz predstavljam, da bomo ljudi zmotivirali tudi v duhu prejšnjih dveh zakonov, da bodo otroci potem lažje obiskali šolanje in seveda se tudi vključili, da bodo tudi potem pridobili možnost na trgu dela, če imajo izobrazbo, ne da ga ne pridobijo zato, ker so drugačni, v katerikoli kategoriji, ki jih jasno opredeljuje 14. člen Ustave Republike Slovenije. Bil sem pred kratkim na posvetu na Fakulteti za socialno delo. Te stvari so bile tam izpostavljene iz strani strokovnih delavcev, s terena celotne Slovenije, tudi strani strokovnega kadra na fakulteti za socialno delo in niso samo na področju družinske politike, posegajo v vsa ostala področja, tudi v socialni aktivaciji, osebni asistenci in vsem tem smo govorili. Govorimo veliko o družinski politiki. Moram tudi izpostaviti, da pogrešam v vseh ukrepih družinske politike v zadnjih 15 let konkretne premike naprej tudi na področju rejniških družin. Dali smo že v različnih mandatih predloge na kak način bolj moderno, času primerno urediti to področje, vendar to področje vedno izpade, sicer na našo pobudo je bilo deležno nekih ukrepov PKP, za kar sem vesel, ampak to niso sistemske rešitve, tako da upam, da bomo tudi tu uspeli urediti področje malo bolj v skladu s časom. Omenil sem že, ne samo finančni in birokratski ukrepi. Zagotoviti bo potrebno tudi kadre, pa se ne bom zdaj spuščal v kadrovske politike preteklih vlad in podobno, pričakujem, da se bomo okrepili na terenu, za koristi otrok in za koristi ljudi. Strinjam se, potrebujemo neke mehanizme, morajo pa biti dorečeni. vrtimo se v začaranem krogu, zato tudi sam si ne želim tako ostre retorike obtoževanja vsakogar, ki si je v svojem življenju nekaj ustvaril iz ene stvari in iz druge strani vsakogar, ki je deležen ukrepov socialne države kot nekega lenuha, izkoriščevalca in podobno. Zaenkrat še nisem dobil nobene konkretne raziskave, koliko je ljudi na terenu, to je pa tisti človeški faktor, izkorišča na tem področju zakonodajo. Vemo pa, da smo v Sloveniji pač po nekem balkanskem duhu že v fazi sprejemanja zakonodaje velikokrat deležni cel kup svetovalnih seminarjev po državi na kakšen način se da to zaobiti. In mi nismo resna država, če dovolimo po celotnem teritoriju Slovenije jumbote, ki govorijo, da se je treba izogniti davkom in odpirati v drugi državi, pa da slišimo celo iz ust najvišjih predstavnikov države, da so glupi davki in dalje sploh ne bi šel, ker se bom spustil prenizko, kar ni moj namen. Več možnosti potrebujemo, več enakih možnosti. Želim si, da bo solidarnost tudi temeljni del socialne politike, nisem pa čisto dobro razumel stavka, da solidarnost pomeni izkoriščanje sistema socialne varnosti. Tako, da takih stvari čim manj in s tako vročimi glavami ne bomo prišli do dobrih rešitev. Zato v Gibanju Svoboda menimo, da ta zakon trenutno ni primeren za nadaljnjo obravnavo, kot sem pa že rekel, če bomo uspeli spraviti skupaj boljšo zakonodajo, ki bo usklajena celotno, pa ne vidim problema, da bi tak zakon v prihodnje podprli, seveda ne v tem tekstu. Kolegica Eva Irgl bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvoli. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pred seboj imamo torej Predlog zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki predstavlja na nek način neke vrste mini socialno reformo prejšnje koalicije. S to reformo se je med drugim pristopilo k rešitvi vprašanja ločitve družinske politike od socialne. Reforma socialne zakonodaje je iz leta 2012, je socialno in družinsko politiko namreč povezala tako, da so se pogoji in postopki za priznanje pravic družinske politike in pravic socialne politike med seboj prepletli. Zajela je dvanajst pravic, ki so neposredno odvisne od dohodkovnega in premoženjskega položaja upravičenca. Tukaj govorimo o denarnih dajatvah, o plačilih in o subvencijah. o subvencijah. V SDS menimo, da je pri ugotavljanju upravičenosti do letnih pravic iz javnih sredstev treba slediti načelu univerzalnosti, tako da se premoženje pri ugotavljanju upravičenosti do letnih pravic iz javnih sredstev ne upošteva. Kar zadeva otroški dodatek smo na stališču, da je to univerzalna pravica vsakega otroka, ki ne sme biti vezana na premoženjski status družine. Pridružujemo se tudi predlogu predlagatelja, da otroški dodatek dodeljen družini, ne bo več vplival na odmero državne štipendije za dijake in študente v isti družini. Z neupoštevanjem otroškega dodatka in tudi kadrovskih štipendij pri višini najemnine, se namreč želi družinam olajšati tudi dostop do primernega stanovanja. Ta ukrep bo po našem mnenju deloval tudi kot demografska spodbuda. Prav tako je v procesu odločanja o pravicah iz javnih sredstev nujna poenostavitev postopka odločanja s pomočjo digitalizacije vročanja po Zakonu o upravnem postopku. Kot zelo dobrodošlo pa ocenjujemo zakonsko spremembo s katero želi predlagatelj posebej ranljivim skupinam, zlasti trajno nezaposljivim, trajno nezmožnim za delo, nezaposlenim, ženskam, starejšim od 63 let in pa moškim starejših od 65 let, omogočiti podaljšanje pravice do varstvenega dodatka po uradni dolžnosti, torej brez vlaganja vlog. Gre za rešitev, ki je po naši oceni nujno potrebna in na katero smo na nek način že predolgo čakali. V SDS zato predlagane zakonske spremembe predlagatelja v celoti podpiramo. Najlepša hvala. Hvala. Gospod Janez Cigler Kralj bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvoli. Hvala lepa. Spoštovani gospod podpredsednik, spoštovani državni sekretar, ponovno, kolegice in kolegi! Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je dejansko hrbtenični zakon našega sistema javnih javnih sredstev, bodisi socialnih bodisi družinskih. Kot je kolegica malo prej razložila, in to smo tudi razložili v naši noveli, in kot eden razlogov za predlog te novele, sta se ti dve ali pa so se ukrepi teh dveh politik, socialne in družinske, v preteklosti v Sloveniji nekako, lahko rečemo, tako prepletli, da ni več jasno kateri ukrep je ciljan iz ena ali pa v eno in kateri v drugo, in zaradi tega oboji ukrepi, socialni zase in družinski, torej skupni, izgubljajo svojo učinkovitost. Tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je v pretekle desetletju, ko je bil še njen vodja legendarni dr. Divjak, opozorila, to se kolegice in kolegi, ki ste bili tukaj že pretekle mandate, spomnite, da je sistem socialnih in družinskih transferov kakor je urejen, resnično nepregleden, tako široko obsegajoč, da ga niti prava uka oseba ne razume in ne more razložiti, kaj šele, da bi si lahko upravičenci pregledno in jasno izračunali kaj jim v katerem obdobju iz javnih sredstev pripada.

imamo na drugi strani družine, ki planirajo svoje družinske proračune, se vedno znova znajdemo pred izzivom, kaj nam bo pripadlo, v katerem časovnem obdobju. Zato, da bi naredili sistem vsaj malo bolj pregleden, prvi razlog. Drugič, zato, da bi to hrbtenico ojačali in jo posodobili in tretjič, da bi nadaljevali že začeto reformo socialnih in družinskih transferov in četrtič, da bi lahko bolje ciljali, na eni strani socialne in na drugi strani družinske ukrepe, smo predlagali novelo, ki je zdaj pred nami, v obravnavi. Med poglavitnimi rešitvami zakona je najprej postopna ločitev družinske politike od socialnega varstva. Na kak način? In sicer, na način, da bi se pri letnih pravicah, ki so otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, za tiste otroke, kjer se vrtec še plačuje, vemo, da se je v preteklih dveh letih to izjemno, lahko rečem, zmanjšalo breme za družine in omogočilo brezplačen vrtec za drugega otroka, skupaj s sorojencem in za vsakega naslednjega brezpogojno brezplačen vrtec, torej, za tisto plačilo vrtca, kjer to še obstaja obveznost, subvencijo malice in kosila. Torej za letne pravice, se po našem predlogu, pri ugotavljanju upravičenosti in del tega ugotavljanja je ugotavljanje materialnega položaja, ne bi upoštevalo več premoženje upravičenca, ampak samo še dohodek. Zakaj smo se tako odločili? Ne iz ideoloških razlogov, ki so prihajali malo prej kot očitki s te strani, ampak, ob natančnem pregledu sistema na centrih za socialno delo, ki odločajo o teh pravicah, smo ugotovili, da ko ta hrbtenični sistem dobi vlogo in preverja vse te položaje; materialni, dohodkovni, 46 približno približno kategorij preverja, veliko preveč časa izgubi pri ugotavljanju materialnega položaja, ki pa v skladu z zakonodajo minimalno, v praksi to pomeni praktično nič, ne vpliva na višino transfera. Še enkrat morda bolj preprosto, za vse tiste, ki smo starši in ki smo upravičenci do teh letnih pravic, vsaj nekaterih. Ko dobite domov odločbo o pravicah iz javnih sredstev, o otroškem dodatku največkrat, imate eno obširno obrazložitev in ko pogledate tamle tabelo z ugotavljanjem dohodkovnega pa materialnega položaja, pri materialnem položaju po navadi piše, kaj imate v lasti, potem pa odstotek, ki se upošteva, ki se potem nekako sprovede in po navadi ne padete ne v razred višje, ne v razred nižje, po višini transfera. Izgubi se pa veliko časa, torej čaka se na to, da se dobi ta odločitev oziroma informacija o tem in pa, zaposleni se mora s tem ukvarjat. Birokratski postopek, ki je zaradi, lahko rečem, poteka ugotavljanja ali pa reševanja teh vlog, postal samo še sam sebi namen. Prvi korak k k manjši birokraciji, hitrejšemu reševanju vlog, kar je pri družinah ključno, da hitro, potem, ko vložite vlogo za pravice iz javnih sredstev, dobite tudi odločbo in seveda pravico, in tretjič, seveda tudi vsebinsko, da umaknemo ugotavljanje materialnega položaja skozi lastništvo, premoženje, iz letnih pravic. Drugi predlog, da se otroški dodatek ne bi upošteval kot dohodek pri priznanju državne štipendije in subvencije najemnine, je rezultat tega, da smo podrobno pregledali sistem In pazite to, zaradi upoštevanja, trenutnega upoštevanja, otroškega dodatka pri ugotavljanju **105. ko se odloča o pravici do državne štipendije ali subvencije najemnine, državne štipendije sorojencev, starejših sorojencev, ali pa subvencije najemnine družine, so ali ali starejši sorojenci prikrajšani, ker njim se pa zgodi, da zaradi tega otroškega dodatka, ki je prihodek družine, padejo v nižji razred in niso upravičeni do državne štipendije, ali pa pri subvenciji najemnine se podobno zgodi veliko družinam. Preveč družinam. In smo rekli, da to ni pravično. Naredimo sistem tak, da otroški dodatek, ki je v osnovi ena, en prihodek, ki ni

Izvzemimo ga iz tega odločanja in dajmo bolj pravično dostopnost do državnih štipendij starejšim sorojencem, predvsem v velikih družinah prihaja do te kravice, Ne bom šel zdaj v detajle, da se je največ krivic povzročilo leta 2012, ko se je obljubilo, da z ukinitvijo otroškega dodatka za polnoletne dobijo polnoletni sorojenci državne štipendije, ki bojo v polnosti nadomestile te izgubljene otroške dodatke, pa do tega ni prišlo. In zdaj popravljamo te krivice, deset let kasneje, bolje pozno kot nikoli. Tretja točka, zaradi katere bomo v poslanski skupini Nove Slovenije seveda podprli ta zakon, je, da se kadrovska štipendija in plačilo za študentsko delo v celoti ne bosta upoštevala kot dohodek družine pri priznanju vseh pravic, ki sem jih prej naštel. Otroški dodatek, državna štipendija, subvencija najemnine plus denarna socialna pomoč. Državni sekretar je pravilno, korektno poudaril, da je delno bila, bil ta predlog že izveden z Zakonom o urejanju položaja študentov, ampak ne pa v celoti. Ta predlog pa v celoti to rešuje. Da se v celoti ne upošteva prihodek od študentskega dela in pa kadrovska štipendija pri ugotavljanju teh pravic. Zakaj se nam zdi to pravično? Gotovo ste se, spoštovane kolegice in kolegi ali pa državljanke in državljani, ki nas spremljajo, že srečali, morda celo sami, gotovo pa z znanci, sorodniki, prijatelji, zgodbami, ko so bili ljudje, torej družine na nek način, oni so tako to občutili, kaznovani, zato ker so se njihovi otroci med počitnicami ali pa med šolskim študijskim letom aktivirali, bili pridni, šli delat, preko študenta in potem zaradi tega pravzaprav padli ven iz pravic, ki sem jih prej naštel. Ker se jim je to študentsko delo upoštevalo kot dohodek družine, ali pa kadrovska štipendija, ki ima tudi, lahko rečemo, izjemno namensko funkcijo. Nam se zdi prav, da se to ne upošteva, da se otrok ne kaznuje in družin ne kaznuje, zato ker njihovi otroci delajo preko študenta in s tem pripomorejo k temu, da si že sami pridobivajo neke izkušnje, kako je zaslužiti denar in kako potem s svojim denarjem načrtovati in razpolagati. Nam se zdi to najbolj normalen del življenja in vzgoje za življenje. Četrta točka, ki jo prinaša ta predlog zakona, je poenostavitev postopka priznavanja pravic iz javnih sredstev, ki bo omogočila učinkovito izdajo informativnih izračunov in bo razbremenila Center za socialno delo. Zdajle ne bom v predstavitvi stališča Nove Slovenije polemiziral ali pa odgovarjal z ostalimi predstavitelji stališč, ampak bom kasneje v razpravi poskusil odgovoriti ali pa odpreti neka protivprašanja na izrečeno, čeravno moram reči, predsedujoči, da je prvi, prvi govornik tule v stališču več govoril o tem, kako oni vidijo stališče Nove Slovenije, kot pa o svojem stališču in to se mi ni zdelo korektno s

poslanskih skupin, ne pa da polemiziramo z drugimi. Peta točka, posebno varstvo starejših, nezmožnih za delo, trajno nezaposljivih. ne o uvedbi, o podaljšanju pravice do varstvenega dodatka, na Centru za socialno delo odloči po uradni dolžnosti. Zakaj? Po praktični izkušnji, po široki strokovni razpravi smo ugotovili, da je veliko starejših ljudi težje mobilnih. Tudi niso najbolj seznanjeni kje se kaj ureja. Recimo sam prihajam iz Dravograda, tam sem preživel večino mladosti in spomnim se starejših ljudi, ki so težko prihajali čez tisti Dravski most, pozimi je tam pihalo, mrzlo je bilo, mnogi so se prehladili, ker so šli najprej na občino nekaj urejati, pa so jim na občini rekli ne, treba je urediti na upravni enoti, upravna enota je čez Dravski most in so tam v hladu, v težkih razmerah prišli tja in potem so seveda na Upravni enoti rekli ne, to morate pa na Centru za socialno delo in je to spet na drugi strani mosta in tako naprej. Takšnim zgodbam bi se radi izognili. Drugič, številni starejši niso pravno poučeni ali pa poučeni o svojih pravicah. S tem zakonom jim želimo pomagati in je to prvi korak k popolnemu avtomatskemu odločanju po uradni dolžnosti, torej o dodelitvi varstvenega dodatka po uradni dolžnosti, v kolikor se izpolnjujejo pogoji. Ampak ker zaradi celotnega sistema še ni mogoč, gremo najprej na avtomatsko podaljševanje, torej pri prvi vlogi bi posameznica ali posameznik še moral vložiti vlogo, potem pa bi se avtomatsko po uradni dolžnosti zadeva podaljševala. Tu se nam zdi korak bližje k tem najranljivejšim. Pa še nekaj, to pa moram tukaj omeniti. Spoštovani državni sekretar, mislim da je bilo prej nevede ali pa vede napačno navedeno, da se ob koriščenju varstvenega dodatka in teh pravic avtomatsko pritisne plomba. To ni res. To ni res. Ta zakon v osnovi se niti s tem ne ukvarja. Res je, da je to krivično bilo povzročeno leta 2012 z osnovnim ZUPJS-jem, kot mu rečemo in res je, da je to tudi ena od mojih predhodnic že ukinila, mislim da je takrat bilo soglasno v Državnem zboru to ukinjeno in je zdaj samo še meja notri lastništvo nepremičnine z vrednostjo 120 tisoč evrov, kar se nam pa zdi korektno. In to pa sem mogel zdaj opozoriti, zato da ostanemo na strani In še zadnja točka, ne najmanj pomembna, zaradi katere bomo podprli v Poslanski skupini Nove Slovenije ta zakon. Elektronsko vročanje odločb in informativnih izračunov, s čimer bi se omogočila uporaba Zakona o debirokratizaciji, ki dopušča navadno elektronsko vročanje. Gre za pomembno razbremenitev glavnih pisarn Centrov za socialno delo. Torej nadaljnja debirokratizacija in avtomatizacija. Poglejte, ena od mojih predhodnic na ministrskem položaju je začela z reorganizacijo Centrov za socialno delo z zelo jasno specificiranimi cilji. Ko sem prevzel te odgovornosti dobri dve leti nazaj in ko smo se soočili s stanjem, smo ugotovili, da je bila ta reorganizacija zaključena ali pa prekinjena na najbolj nemogoč ali pa neprimerni točki in smo jo zagnali naprej. Začeli smo in to ste mnogi ali pa smo mnogi starši že bili soočeni v prejšnjem letu izdajanjem avtomatskih ali pa avtomatiziranih odločb o pravicah iz javnih sredstev. Mislim, da jih že več kot 50 % upravičencev dobiva avtomatsko. Za zdaj, kolikor sem jaz bil na tej odgovornosti so stvari tekle dobro in mislim, da če boste sedanja ekipa to nadaljevali, bi lahko v roku enega leta prešli na popolnoma avtomatiziranje izdajanje odločb in s tem razbremenili zaposlene na CSD-ju, a se lahko premaknejo na direktno socialno delo z ranljivimi.

oprostite izrazu, klofanja odločb na socialno delo z ranljivimi. In to je tudi eden izmed naših ciljev te novele, zato ga bomo podprli, da se ljudi izza računalnikov in birokratskega dela premakne na teren in omogoči strokovno delo z najranljivejšimi. Poslanska skupina Nove Slovenije bo to novelo podprla. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev

V Novi Sloveniji si želimo postopne ločitve družinske politike od socialnega varstva. Kaj zdaj to pomeni? Verjamemo, da je vsak otrok enako vreden ne glede na to, kje se rodi, v bogati ali manj bogati družini. Glede na našo demografsko sliko, ki kaže na negativni naravni prirast, pa bi naš fokus moral biti usmerjen v krepitev naših družin, če povem drugače, več veselja do življenja. Po drugi strani pa je namen socialnega varstva neka varnostna mreža, ki te ulovi takrat, ko recimo človek zaradi bolezni ne more delati, da ne more poskrbeti zase in pa recimo za svojo družino. Politika mora v okviru družinske politike poskrbeti za ugodno okolje v podporo vsem družinam. Tiste družine, ki pa so materialno prikrajšane, pa seveda dobijo pomoč od države, in sicer v okviru socialnega varstva. Zakon med drugim prinaša tudi to, da se bo staršem pri otroškem dodatku, državni štipendiji, subvenciji vrtca, subvenciji malice, kosila recimo upošteval le dohodek ne pa tudi premoženje. Tukaj gre za prvi korak v smeri ločevanja družinske politike od socialnega varstva. Ne gre se tukaj za to, da bi podpirali bogate, to ni res, to je brez zveze, da se sploh to pogovarjamo. Gre se samo za to ali so nam otroci vsi enako pomembni ali nam niso. Prav tako ne drži, da se bodo sredstva za manj premožne porazdelila med bolj premožne. To je premožne. To je retorika Levica hrana za njihove volivce. Jasno pa je, da tisti, ki so prikrajšani in imajo nižje dohodke v naši državi, da se tem ljudem pomaga v okviru socialnega varstva. Če damo vsem družinam enako, to ne pomeni, da bo tisti, ki imajo manj, da bodo zaradi tega kaj prikrajšani. To ni res. Bogati pa že itak plačujejo več davka, plačujejo več dohodnine, plačujejo več prispevkov, dražji vrtec in na koncu koncev tudi več dajatev. S socialno politiko pa pomaga država tistim, ki imajo pri nas najmanj. Dejstvo je, da imamo neka zakomplicirana pravila zagotavljanje premoženje, ki jemljejo dragoceni čas vsem zaposlenim na centru za socialno delo. Ti Ti rezultati pa bistveno ne vplivajo na odmero vseh pravic. Nebi bilo bolje, da bi se zaposleni na centru ukvarjali konkretno z družinami namesto, da preračunavajo vse skupaj? Sprašujem se tudi, zakaj je treba z upoštevanjem premoženja kaznovati naše državljane, in to tiste, ki so skrbno ravnali z denarjem, ki so svoj težko privarčevani denar vlagali recimo v nepremičnine, v stanovanja in tako naprej, kar posledično pomeni, da nekateri še zdaj recimo odplačujejo kredite, da bi bili potem recimo, da to vpliva na subvencijo vrtca za njihovega otroka. V bistvu gre za neko dvojno obdavčevanje: najprej si obdavčen glede dohodka, kasneje pa nisi deležen recimo znižanja plačila vrtca zaradi tega, ker imaš neko nepremičnino. Ampak očitno to moti sedanjo koalicijo, ker a ni v koalicijski pogodbi celo zapisano, da boste uvedli davek na premoženje? Zakon prinaša tudi, otroški dodatek se ne upošteva kot dohodek pri priznavanju državne štipendije. Kaj to pomeni? Ena družina ima recimo več otrok mlajših od 18 let, tisti prejemajo otroški dodatek, starejši od 18 let recimo

Zato otroški dodatek ne bi smel biti upoštevan kot dohodek družine pri pridobivanju štipendije. Verjetno poznamo tudi tiste pridne študente, ki recimo čez poletje ali pa tudi ob študiju delajo in zaradi tega, ker delajo, so na račun tega tudi potem ob državno štipendijo. Zakaj jih moramo na tak način kaznovati, to se mi zdi popolnoma neprimerno. V bistvu spodbujamo naše mlade generacije otrok, ne delati, ker se ne splača. Zakon prinaša tudi poenostavitev postopka priznavanja pravic iz javnih sredstev, kjer želimo, da bi imeli zaposleni na centru za socialno delo več časa za delo na terenu, za konkretno delo z ljudmi, morajo postopki biti bolj bolj enostavni, da se jih da v celoti tudi avtomatizirati. Kar pa je trenutno zaradi tako zapletenih pravil seveda ni možno. Naj spomnim samo na vašo koalicijsko pogodbo, na strani 8 ste celo zapisali, centri za socialno delo morajo ponovno postati ključna ustanova za zagotavljanje podpore vsem ljudem v stiskah, poskrbeti moramo za več terenskega dela socialnih delavcev. Socialni delavci morajo imeti čas in kadrovske zmožnosti za proaktivno identifikacijo vseh socialnih problemov, ki se dogajajo na njihovem območju. In še, posodobiti in avtomatizirani informacijski sistem za izračun upravičenosti do socialnih pravic z namenom administrativne razbremenitve strokovnih delavcev na CSD in izboljšanja dostopnosti do pravic in informacij in informacij za uporabnike. Jaz sem že nekoč nekaj časa nazaj dejal, da eno imate napisano, eno govorite, verjetno boste delali nekaj tretjega, z vsem spoštovanjem. Zakon prav tako da želimo omogočiti elektronsko vročanje odločb in pa informativnih izračunov. Našim najstarejšim državljanom, ki prejemajo varstveni dodatek pa želimo omogočiti, da se ta podaljšuje po uradni dolžnosti, da jim ni treba vsako leto na center za socialno delo, ker kot je že prej rekel kolega poslanec Janez, da težko hodijo sem in tja in dajmo jim to omogočiti in jim bistveno s tem olajšajmo življenje. Ne čudi me, ker je bilo prej v predstavitvi povedano, da Vlada tega zakona ne podpira. Kako predvidljivo. V SD niti ne razumejo kaj smo zapisali v zakon, ločujemo družinsko politiko od socialne politike in ne ukinjamo sociale. Ne ukinjamo sociale. Poslanec SD pripoveduje tukaj pravljice, pozabil je pa povedati, da so bili večina časa v Vladi, v zadnjih dvajsetih letih plus so bili nekje štirinajst let v Vladi in večinoma časa ste ravno vi vodili ministrstvo za delo, danes pa tukaj govori kaj in oh in vse je na tem področju narobe. Miha Kordiš prav tako ne razume, da delamo red na področju socialnih transferjev, dejansko krepimo socialne prejemke tistih, ki jih potrebujejo, ker ne morejo poskrbeti zase, recimo zavarovanje bodo dobili plačano tisti, ki prejemajo varstveni dodatek in pa denarno socialno pomoč. Se pa nekaterim stvarem zelo čudim. Poslanec Miha Kordiš še vedno misli, da je opozicijski poslanec. On še vedno takoj razpravlja in govori kot da je opozicijski poslanec. Govoril je recimo plombah, o nepremičninah. To ni del našega zakona. zakona. Če želite to karkoli spreminjati, vložite svoj zakon. Konec koncev imate tudi ministra, ki prihaja iz vaših vrst, dajte se pogovoriti, dajte stvari rešiti. Retoriko bo potrebno obrniti. Zdaj imate škarje in platno v rokah in govorite, bo bomo rešili, ta dan smo naredili to, naslednji dan to, kaj boste naredili, ne pa vse povprek govoriti kaj je narobe. Ne pozabimo pa, da ste bili leta nazaj tudi nadkoalicijska stranka in takrat ste diktirali tempo, tako diktirate tempo tudi sedaj. Napišite zakon in naj Vlada pošlje zakon v Državni zbor na obravnavo. Vso srečo vam želim.